Zakona o mirovinskom osiguranju dostavio Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Raspravu je proveo Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo. Izvješće ste primili na sjednici. Vlada je dostavila svoje mišljenje.

Hvala gospodine predsjedniče! Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora! Poštovane dame i gospodo zastupnici u Hrvatskom saboru! Što se tiče Izvješća o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2005. godinu ja bi naglasak dao na sljedeće: Za uvod mogu reći da je izvješće koje imate pred sobom sadržajno bogato po običaju podacima o stanju sustava mirovinskog osiguranja temeljenog na međugeneracijskoj solidarnosti sa prikazom statističkih podataka te sa detaljnom analizom stanja. Izvješće također sadrži i brojne podatke o organizaciji stručne službe zavoda, o ljudskim potencijalima, o informacijskoj tehnologiji zavoda, financijskom poslovanju zavoda, pregledu portfelja zavoda na dan 31. prosinca 2005. godine te sadrži podatke o ostvarivanju prava i prava i radu stručne službe zavoda. Izvješće sadrži i dodatak o osvrtu na izvršenje programa rada za izvještajnu godinu. Ono što bi napomenuo je da izvješće sadrži i niz tablica i grafikona sa usporednim podacima a posebno da je izvješće redizajnirano u smislu da bude preglednije, jednostavnije i sadržajno bogatije. Stanje sustava mirovinskog osiguranja nešto ukratko o tome. Sustav mirovinskog osiguranja kao što znamo čini pravni okvir koji uređuje način osiguranja, rizika starosti, invalidnosti i smrti kao i administrativno i institucionalno uređenje provedbe mirovinskog osiguranja. Važnost našeg mirovinskog sustava u gospodarskom, socijalnom i političkom životu Republike Hrvatske ogleda se nedvojbeno u broju osiguranika koji plaćaju doprinos za mirovinsko osiguranje u broju korisnika mirovine i članova njihovih obitelji koji žive od mirovine, te visini izdataka za mirovinsko osiguranje i njihovom udjelu u bruto domaćem proizvodu. Što se tiče udjela ukupnih izdataka za mirovinsko osiguranje u bruto domaćem proizvodu u 2005. je udjel iznosio 11,92 bruto domaćeg proizvoda i u proteklih nekoliko godina znamo da je bio jedan od značajnih čimbenika rasta javne potrošnje u Republici Hrvatskoj. Međutim ja moram istaknuti da je nastavljeno blago padanje udjela rashoda mirovinskog osiguranja u bruto domaćem proizvodu gdje primjerice ako pogledamo 2001. godine na ovamo tad su u 2001. ti troškovi bili oko 13,87 znači skoro 14%, pokazuje se da u ovom djelu mirovinskog sustava je došlo do povoljnijih kretanja i da je usporen rast javne potrošnje bar u ovome segmentu. Znači u mirovinskom sustavu. Drugi karakteristični pokazatelj stanja mirovinskog sustava je omjer između broja osiguranika i korisnika mirovine. Na dan 31. prosinca 2005. mirovinu je primalo ukupno milijun 80 tisuća i 571 korisnik mirovine a istodobno je evidentirano milijun 498 tisuća 877 osiguranika, što čini omjer od 1 naprema 1,39 broja korisnika mirovine i osiguranika. Ukupan broj osoba koji su ostvarili pravo na mirovinu u 2005. godini iznosio je 47 tisuća i 50 korisnika mirovine što je povećanje broja odnosno priljeva novih korisnika za 16,14% u odnosu na prethodnu godinu. Znači na 2004. Što se tiče razine mirovina u odnosu na plaću prosječna mirovina u 2005. godini, naravno umanjena za porez i prirez s uključenim dodatkom od 100 kuna plus 6% iznosila je tisuću 848 kuna i 12 lipa što čini 41,32% 41,32% prosječne neto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prosincu 2005. Međutim zaključak je da i pored toga što je rastao broj umirovljenika u 2005. u odnosu na 2004. i ranije godine došlo je ne samo do zaustavljanja negativnih trendova nego se omjer broja zaposlenih u odnosu na broj umirovljenika stabilizirao pa i povećao. Npr. u zadnjih 5 godina se taj omjer kretao na razini 1,36 ili 1,37. Dapače prema tekućem stanju samo ilustrativno u ovoj godini u 9 mjesecu raspolažemo sa podacima da je taj omjer 1,42. Ovo je bar što se tiče ovog djela, što se tiče mirovinskog osiguranja najsigurniji dokaz da je gospodarstvo Republike Hrvatske ipak u usponu. Što se tiče financiranja mirovinskog sustava, mirovinsko osiguranje financira se iz tekuće uplate doprinosa i prihoda iz državnog proračuna koji pokriva izdatke za mirovine ostvarene pod povoljnijim uvjetima i posebnim propisima a financira se i nedostatak prihoda prvog stupa zbog uvođenja drugoga mirovinskoga stupa, to je iznos od 5%. On se uplaćuje u drugi stup, to je tzv. tranzicijski trošak mirovinske reforme. Ukupni prihodi mirovinskog osiguranja za 2005. godinu uključujući sredstva za mirovine i mirovinska primanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata ostvareni su u svoti od 27 milijardi 273 milijuna kuna i veći su za 4,6 u odnosu na 2004. godinu. U strukturi ukupnih prihoda za 2005. godinu prihodi od doprinosa su učinili 57,6% a prihodi iz državnog proračuna 42,1 % a ostali su 0,3%. Što se tiče prihoda iz proračuna, čisto ilustrativno da se podsjetimo znamo da su taj dio sredstava da se financiraju posebni zakoni, Zakon o povećanju mirovina radi otklanjanja razlika u razne mirovine ostvarenih u različitim razdobljima, zatim mirovine hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, mirovine ostvarene pod povoljnijim uvjetima, obavezno osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje drugi stup i jedan dio odnosi se na onaj dodatak od sto kuna plus 6%. To je bio Zakon o prenošenju sredstava mirovinskim fondovima i znamo da je to 2004. godine uključeno u mirovinu. Ukupni rashodi u 2005. godini za 2005. godinu mirovinskog osiguranja iznosili su 27 milijardi i 298 milijuna i veći su za 5% u odnosu na 2004. godinu. U strukturi rashoda rashodi za mirovine i mirovinska primanja su iznosili 97,8% ili 26 milijardi 703 milijuna a ostalo su rashodi poslovanja stručne službe i naknade institucijama za isplatu mirovine. U postotnom smislu gledano mirovine i mirovinska primanja ostvareni prema općim propisima čine 75% a mirovine ostvarene prema povoljnijim uvjetima i posebnim propisima čine negdje oko 25% ukupnih rashoda za mirovinsko osiguranje i mirovinska primanja. Mirovine i mirovinska primanja redovitim usklađenjem povećali su se za 4,6% i od 1. siječnja 2,3 i od 1. srpnja 2,2 za što je bilo potrebno blizu 900 milijuna kuna. Radi usporedbe s nekim europskim zemljama valja napomenuti da je a to je parametar koji se koristi u zemljama da je udjel prosječne radničke mirovine u plaći u Republici Hrvatskoj, znači radničke mirovine za muškarca sa stažom od 40 godina i sa 65 godina starosti iznosio 62,37 te da možemo napomenuti da Republika Hrvatska u tom smislu kad gledamo taj parametar ne zaostaje u znatnoj mjeri za nekim europskim zemljama. Možemo spomenuti Belgiju, Dansku, Finsku, Njemačku i Švedsku gdje se kreću u rasponu od 63 do 71%. Ono što je važno, što bih htio svakako napomenuti vezano za ovo poglavlje je da Republika Hrvatska kao i druge europske, ostale europske zemlje također imaju jedan negativan trend a to je da nepovoljna demografska kretanja ne samo kod nas nego i u ostalim europskim zemljama nedvojbeno dugoročno utječu na povećanje broja korisnika mirovine a naravno time posredno i na visinu mirovine. Što se tiče rada stručne službe zavoda napomenut ću, zavod je javna ustanova koja je osnovana Zakonom o mirovinskom osiguranju sa zadaćom provedbe obaveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti. zavod osobito možemo reći u zadnjih dvije godine uz svoje redovite poslove zbog kojih je zakonom i osnovan, zavod još i provodi provodi i obavlja druge poslove. Naravno, ovo se ne odnosi na doplatak, znači provodi poslove provedbe doplatka za djecu u kojima se svake godine preispituje ovo pravo, svim korisnicima odlučuje po zahtjevima novih korisnika. Na dan 31. prosinca je bilo 236 tisuća 986 korisnika doplatka za djecu za 445 tisuća 954 djece. Zavod provodi još i Zakon o pravima hrvatskim branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, provodi Zakon o ostvarivanju prava iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba i ovlaštenih službenih osoba kao i druge zakone koji na poseban način uređuju prava iz mirovinskog osiguranja, primjerice pravo zastupnika, prava bivših političkih zatvorenika, akademika i drugo. Zavod je također obavljao, evo to je ono što osobito je značajno u zadnje vrijeme poslove u svezi provedbe obveze Zakona o provođenju odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja '98. te je izvršio izračun obeštećenja umirovljenicima što je stvorilo uvjete za provedbu u život toga zakona ali i Zakona o umirovljeničkom fondu a time i za konačno izvršenje navedene odluke Ustavnog suda. Što se tiče samog rada stručne službe ja moram napomenuti slijedeće. U sklopu provedbe mirovinskog osiguranja u 2005. godini u zavodu je bilo na rješavanju blizu 600 tisuća raznih zahtjeva o pravima iz mirovinskog osiguranja i doplatka za djecu od kojih su riješena blizu 87%, 86,4% pri čemu valja istaknuti da je broj zahtjeva, nekoliko stvari, da je broj zahtjeva riješenih u roku od dva mjeseca povećan za 13, 17% u odnosu prema prethodnoj godini. Premda je zavod kao što sam napomenuo obavio i niz izvanrednih poslova u usporedbi s brojem riješenih zahtjeva u 2004. u 2005. ih je riješeno 3,2% više. Osobit pomak u rješavanju zahtjeva učinjen je u provedbi međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju te je riješeno 17% zahtjeva više nego u prethodnoj godini. Ovo je rezultat donošenja programa ažurnosti koji se primjenjuje u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje u kome su utvrđeni standardi u poslovanju rokova za izvršenje svakog dijela procesa rada sa precizno utvrđenim mjesečnim rokovima izvještavanja. Naravno da ti rezultati mogu biti i bolji i čisto ilustrativno za polugodišnje, za pola godine 2006. mogu samo napomenuti da su ti rezultati još poboljšani u odnosu na i 2005. Zavod je tijekom 2005. isplatio i mirovine za 67 tisuća 317 korisnika u inozemstvu od čega je najviše mirovina isplaćeno u Bosnu i Hercegovinu, preko 22 tisuće, zatim u Srbiju i Crnu Goru, Sloveniju i Makedoniju a u ostale europske i izvaneuropske države isplaćeno je nešto više od 17 tisuća mirovina. U 2005. zavod je obavljao osim svojih redovitih poslova i niz izvanrednih poslova koji su mu dani u mjerodavnost na temelju Zakona Republike Hrvatske. Ovdje bih istakao provedbu Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji gdje je vođeno preko 40 tisuća postupaka prevođenje prava i obavljene su pripremne radnje za provedbu novog Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te provedbu Zakona o provođenju Odluke Ustavnog suda Hrvatske od 12. svibnja 1998. Primjenom Zakona o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998. bilo je obuhvaćeno za koje su se u zavodu, za koje se u zavodu utvrdila razlika između pripadajućeg iznosa i dijela i iznosa isplaćenih mirovinskih primanja radi utvrđivanja prava na obeštećenje, a pravo na obeštećenje utvrđeno je za nešto više od 426 tisuća slučajeva. U Zavodu također na temelju Zakona o umirovljeničkom fondu bilo prikupljeno odnosno organizirano prikupljanje izjava korisnika mirovine o načinu isplate obeštećenja, rješavanje prigovora te informiranje zainteresiranih o njihovom mogućem pravu na obeštećenje. Jedno važno područje u radu Zavoda je svakako rad na preustroju i modernizaciji Zavoda i smatram da trebam o tome nešto napomenuti. U lipnju 2005. godine Vlada Republike Hrvatske je prihvatila studiju «Osnove preustroja Zavoda» čime je započet opsežan rad na preustroju i modernizaciji Zavoda. Svrha preustroja je transformiranje u suvremenu javnu ustanovu za provedbu mirovinskog osiguranja, podizanje razine kvalitete usluga koje Zavod pruža svojim korisnicima, skraćivanje trajanja postupka za ostvarivanje prava kao i smanjenje troškova poslovanja. to su ciljevi. Radi toga je Zavod odmah počeo u sklopu odnosno u 2005. u sklopu poslovanja Zavoda proveden je i niz aktivnosti od kojih su najznačajnije. Započinjanje rada na redizajnu poslovnih procesa koji će rezultirati promjenom organizacije i sadašnju funkcionalnu organizaciju, organizacijsku strukturu pretvoriti u procesnu u kojoj će biti jasna podjela između temeljnih djelatnosti znači provedbe mirovinskog osiguranja i potpornih djelatnosti. Utvrđivanje i provedba mjera za povećanje ažurnosti u rješavanju o zahtjevu, jer to su naše temeljne zadaće koje su prema naprijed izloženim brojčanim pokazateljima već dale i prve rezultate. Kontinuirano obavljanje poslova izrađivanja registratornog gradiva jer mi smo kuća koja stvara ogroman, ogromne količine dokumentacije, ne razumije./ … je primjerice približno preko 12 milijuna dokumenata uz naravno modernizaciju arhiviranja te rad na uspostavi jedne osmišljene dugoročne dokumentacijske politike. Napomenuo bih da je Zavod u sklopu svoje modernizacije uveo elektroničko poslovanje, u sklopu projekta «E Hrvatska», a prva usluga je prijava na osiguranje elektroničkim putem. u tom segmentu Zavod je napravio ogroman iskorak i nema potrebe za one koji ostvaruju uvjete da dolaze fizički na šalter Zavoda. To mogu obaviti elektroničkim putem. Ja moram vezano za ovu, za ovaj projekt napomenuti sljedeće: da je u našem okruženju, u, nijedna tranzicijska država a i brojne zemlje Europske unije nema ovu uslugu i drugo da je ovo prva javna isprava koja se podnosi elektroničkim putem u Republici Hrvatskoj. Sve navedene poslove Zavod je obavio u skladu sa sa svojim programom rada i u predviđenom opsegu i u zakonskim rokovima s približnim brojem zaposlenika, za nekih 20-tak zaposlenika smo povećali broj kao i u 2004. godini. I posebno ističem da je Državni ured za reviziju u svom izvještaju o obavljenoj reviziji za 2005. godinu prvi puta u povijesti Zavoda dao bezuvjetno mišljenje o radu i poslovanju Zavoda. Što se tog tiče samo ću kratko napomenuti da je bilo potrebno provesti brojne organizacijske pa i druge mjere da se dođe do toga rezultata da smo izradili jedan program otklanjanja nepravilnosti i to je na kraju rezultiralo bezuvjetnim mišljenjem o radu i poslovanju Zavoda. Što se tiče organizacije ljudskih potencijala kratko samo, stručna služba je organizirana na teritorijalnom načelu u središnju službu i područne službe sa ispostavama. U središnjoj službi se provodi drugostupanjski postupak i postupak naravno dijelom u provedbi međunarodnih ugovora te se obavljaju i poslovi zajednički za cijelu stručnu službu, za cijeli zavod. U područnim službama se provodi prvostupanjski postupak ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja, poslovi matične evidencije osiguranika. Znači početak, prestanak i promjene podataka tijekom osiguranja i naravno ostali poslovi koji su određeni statutom. Na dan 31.12.2005. u stručnoj službi Zavoda bilo je zaposleno 3 Nažalost podaci o strukturi radnika stručne službe Zavoda prema životnoj dobi potvrđuju da je zavod, ja to napominjem već nekoliko puta da je Zavod spada u kategoriju starih službi i to je jedan od bitnih područja, od 5 bitnih područja na kojima će Zavod u projektu odnosno na kojima Zavod već u procesu preustroja modernizacije radi da se takvo stanje promijeni i da postane moderna i učinkovita ustanova i u tome smislu. Vezano za stanje portfelja u dijelu se nije promijenilo vezano za portfelj kojim upravlja Hrvatski fond za privatizaciju. Ja ponovo napominjem da tim dijelom portfelja upravlja temeljem Zakona o privatizaciji iz 2000. i na temelju Zakona je sklopljen ugovor o gospodarenju dionicama i poslovnim udjelima u srpnju 2000. godine i tim dijelom portfelja upravlja i dalje Hrvatski fond za privatizaciju. Dijelom portfelja koji je unesen u kapitalni fond, to je zatvoren investicijski fond u vlasništvu Zavoda upravljalo je Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo i, HMID, znači društvo koje upravlja je ostvarilo neto dobit u 2005. od 14 milijuna, nešto više od 14 milijuna kuna, a kapitalni fond

323 i 600. Ja moram napomenuti da je tržišna vrijednost ovih dionica u trenutku osnivanja kapitalnog fonda iznosila 384 milijuna. Međutim vrijednost imovine kapitalnog fonda na 31. prosinca iznosi nešto više od milijarde i 328 milijuna, a na, evo današnji dan primjerice iznosi negdje preko milijarde i 900. napomenuti nešto posebno vezano za ovo izvješće nemam, nego ponoviti da ćemo mi u Zavodu zaista kao i do sada sve svoje snage usmjeriti na rješavanje naših zadaća na što je moguće više zakonit i profesionalan način vodeći računa i o racionalnom upravljanju sredstava u skladu sa svrhom za koju je Zavod i osnovan. Hvala vam lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo, predsjednik, poštovani zastupnik Marko Turić. Izvolite. Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo na 59. sjednici Odbora održanoj 29. rujna 2006. godine raspravio je izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2005. godinu. Odbor je izvješće raspravio kao matično radno tijelo sukladno ovlastima Poslovnika Hrvatskog sabora. Članovi Odbora raspolagali su mišljenjem Vlade Republike Hrvatske. Nakon uvodnog obrazloženja predstavnika predlagatelja članovi Odbora su istakli da je ovo izvješće bolje osmišljeno i sadržajno bolje sistematizirano u odnosu na prethodna izvješća. Osim toga o samom radu zavoda najbolje govori bezuvjetni nalaz Državne revizije povodom obavljene revizije za 2005. godinu mišljenje je članova Odbora. Govoreći o teškom stanju u sustavu generacijske solidarnosti istaknuto je da je omjer broja umirovljenika i broja osiguranika 1:1,39. To je i nadalje izrazito nepovoljan omjer. Međutim, nakon dugogodišnjeg kontinuiranog pogoršavanja posljednjih nekoliko godina ovaj omjer se ipak blago poboljšava. Tijekom rasprave pohvaljeni su napori zavoda za unapređenje informatičke i komunikacijske tehnologije, a posebno programa elektroničkog poslovanja, čime se postiže otvaranje zavoda javnosti i uspostavljanje funkcije javnog servisa građana. Nakon rasprave članovi Odbora su većinom glasova, uz jedan glas protiv odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje zaključak prihvaća se izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2005. godinu. Hvala. Otvaram raspravu. Za Klub zastupnika HNS-a, poštovani zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Klub Hrvatske narodne stranke će ovo izvješće primiti k znanju i to zbog toga što smatramo da ono nije potpuno, ne zbog onoga što u njemu piše, nego zbog onoga što ili čega u njemu nema. Za razliku od prošle godine u ovom godišnjem izvješću izostavljane su po nama dvije izuzetno bitne stvari, a ja ću to pokušati ilustrirati i dokazati zapravo koristeći se podacima i konstatacijama iz samog izvještaja. U izvještaju piše da je 70.-ih godina u Hrvatskoj mirovina iznosila 65% prosječne plaće, da su tada doprinosi iznosili između 14 i 15%, a da je odnos osiguranika i onih koji su uplaćivali i koristili mirovine bio 3:1. U prošloj godini prosječna mirovina iznosila je 42% prosječne plaće. Doprinosi za mirovinsko osiguranje 20%, a da je odnos onih koji plaćaju i onih koji koriste mirovine 1,3:1. Nadalje se konstatira da je mirovinsko osiguranje amortiziralo dio socijalnih problema u Hrvatskoj i zbog toga imamo značajni broj, kako se u izvještaju navodi, mladih umirovljenika. Međutim, ne konstatira se, ne navodi se kada, u kom periodu je došlo do toga da je mirovinski sustav preuzimao dio socijalne skrbi i zbog toga danas starosna struktura umirovljenika u Hrvatskoj jest tada kakva je. izostavljene su konstatacije da je taj proces trajao poslije, između '95. i '99. godine kada je najveći broj viškova radnika u tvrtkama koje su privatizirane i prodane ili darovane završio u mirovinskom sustavu. Nadalje, u izvještaju se spominje i podatak da je '90.-te godine u mirovinskom sustavu bilo 5 tisuća 500 invalida rada, a '98. 39 Dakle u 8 godina broj invalida rada u mirovinskom sustavu povećan je za 7 puta. U izvještaju je i konstatirano da prosječna obiteljska mirovina poginulog hrvatskog branitelja je 3 i pol puta veća od prosječne obiteljske mirovine ostvarena prema općim mirovinskim propisima.

To su ti podaci koji govore ili dovode do podatka da je odnos korisnika i osiguranika 1,3:1. Prihodi koji su ostvareni u mirovinskom sustavu, prošle godine 27,3 milijarde kuna od čega su doprinosi 15 milijardi i 700, a proračun je izdvojio 11 i 400. Kad ovih 11 i 400 iz proračuna pogledate strukturu namjena sredstava onda ćete vidjeti da je samo 50% od ovih 11 milijardi za za starosne ili prijevremene starosne mirovine, samo 50%, a da se drugi dio tog novca odnosi na mirovine kao što u ovom izvještaju zovu se stečene po povoljnijim uvjetima. Dakle, sredstva iz državnog proračuna koje se daju mirovinskom sustavu samo je 50% za starosne ili prijevremene starosne mirovine. Doplatak na djecu koristi 236 obitelji za 445 tisuća djece, a prosječni iznos doplatka na djecu bio je u prošloj godini 271 kuna po djetetu. 67 tisuća korisnika mirovina iz hrvatskog mirovinskog sustava živi i prima mirovinu izvan Republike Hrvatske. I taj broj iz godine u godinu raste.

U izvještaju se navodi da je to 16,14% više u odnosu na godinu dana ranije. Dakle broj ljudi koji odlaze u mirovinu u prošloj godini čak 16 posto je veći od godinu dana prije toga. U izvještaju se daju i podaci o 12 kategorija korisnika mirovine koje su ostvarene pod povoljnijim uvjetima, čiji ukupni broj iznosi 174 tisuće. Kada smo nedavno u Saboru razgovarali o načinu rješavanja problema umirovljenika državljana republike i stanovnika Republike Hrvatske iz bivših republika bivše države, tada je jedini argumenat bio da se oni ne mogu preuzeti u mirovinski sustav Republike Hrvatske jer je osnovno načelo mirovinskog osiguranja da se mirovina ostvaruje tamo gdje su doprinosi plaćani. Bilo bi interesantno da za ovih 12 korisnika, 12 kategorija korisnika mirovina dobijemo i pregled gdje, u kojem mirovinskom sustavu su svi ili oni pojedinačno plaćali mirovinski doprinos i na temelju kojega su ostvarili pravo na mirovinu. Da bi usporedio ili dobio vrijednost ovog izvještaja morao sam se poslužiti podacima djelomično iz 2006. pa ako raspolažem točnim informacijama u travnju ove godine u starosnoj mirovini bilo je 567 tisuća korisnika mirovine čija je prosječna mirovina 2.059,00 kuna. Invalidskih mirovina je 234 tisuće, a prosječna mirovina 1.656,00 kuna. Obiteljskih 231 tisuća, prosječna je 1.613,00 i kada to dajete prosjek ukupne mirovine onda je ona 1.868,00 kuna. Koliko je ljudi otišlo u mirovinu prošle godine u statusu starosne ili prijevremene starosne? Koliko je korisnika mirovine koji su tu mirovinu ostvarili u prošloj godini? Tog podatka nisam našao kao ni iznos prosječne mirovine ljudi koji su otišli u mirovinu prošle godine. Po mojem izračunu bilo bi ih negdje oko 24 tisuće onih koji su otišli u mirovinu, a podaci do kojih sam došao, a koji se odnose na mirovinsku reformu koja se primjenjuje od 1. siječnja 99. godine bili bi sljedeće. Od 1. siječnja 99. do zaključno prošle godine u mirovinu je otišlo 352 tisuće korisnika mirovine. 352 tisuće ljudi. Podsjećam vas da je prosječni iznos mirovine starosne i prijevremene starosne 2.040,00 kuna, 2.039,00. U ovih 352 tisuće ljudi koji su išli u mirovinu od 99. do danas, je 176 tisuća starosne i prijevremene starosne i oni ostvaruju prosječnu mirovinu od 1.695,00 kuna. Dakle 340,00 kuna manju no što je prosječna mirovina u toj kategoriji. Ali oni koji su u prošloj godini išli u mirovinu, starosnu i prijevremenu, dakle ne invalidsku ili obiteljsku, ostvarili su prosječnu mirovinu od 1.220,00 kuna. 1.220,00 kuna, a prosječna mirovina tog statusa je 2.040,00. Dakle radi se o prosječnoj mirovini nižoj od 800,00 kuna. Kakva će prosječna, starosna ili prijevremena starosna mirovina biti u ovoj godini? Postoje li projekcije? Ili u 2009. koja je zadnja godina prijelaznog razdoblja, 980,00 kuna. Građani Hrvatske koji će ići u mirovinu 2009. dobivat će prosječnu mirovinu 980,00 kuna. To je simulacija kretanja iznosa prosječne mirovine na temelju mirovinske reforme. osim konstatacije da je mirovinskom reformom stabilizirani mirovinski sustav, dalje nema ni riječi. Nadalje, ono što nas smeta u izvješću je onaj dio koji se odnosi na rad upravnog vijeća. Konstatira se da je upravno vijeće raspravljalo izvještaj pučkog pravobranitelja za 2004. godinu i da je upravno vijeće podržalo mjere koje zavod poduzima kako bi se smanjio broj pritužbi građana na rad stručnih službi. Koje su to mjere koje zavod poduzima? Kakvi su učinci tih mjera? Tko ih provodi? Upravno vijeće koje imenuje Sabor, nas o tome ne izvještava nego samo konstatira da su podržane te mjere. Zar ne zavrjeđujemo kao Sabor dobiti pregled tih mjera, dobiti pregled učinaka koliko je smanjenja prigovora na prvo ili drugostupanjsko rješenje? Nadalje, konstatira se da su utvrđena i nova pravila u radu upravnog vijeća pa tako sada zamislite molim vas, odsutni članovi upravnog vijeća mogu glasovati putem telefona, telefaksa ili elektronskom poštom. Koliko iznosi mjesečna naknada članova upravnog vijeća? Preko 3 tisuće i za taj novac članovi upravnog vijeća glasuju telefonom. Ne mogu doći na sjednicu, a samo portfelja koji je u Mirovinskom fondu je skoro 5 milijardi kuna, nego glasuju telefonom, faksom ili elektronskom poštom. I nama u izvještaju piše da su razmatrali i podržali mjere koje zavod poduzima. Onda je tu netko suvišan. Ako podržavaju, ako glasaju telefonom i drugo, ako nisu izvršili onu zadaću koju im je Sabor dao, razmatrajući izvješće prošle godine, da se napravi inventura nekretnina. Podsjećam vas da nakon rasprave o izvješću zavoda na naš zahtjev i upravno vijeće zavoda je dalo svoj izvještaj. Da smo tog izvještaja o radu upravnog vijeća konstatirali da na području inventure imovine zavoda u nekretninama nije napravljeno gotovo ništa. Kolika je vrijednost imovine u nekretninama zavoda koje u ovom trenutku oni imaju u Hrvatskoj? Koliko je te imovine uknjiženo u vlasništvo Zavoda za mirovinsko osiguranje? Tko su korisnici te imovine? Da li zavod naplaćuje najam korištenja i koliki je prihod s tog naslova? Niti riječi, jer je to bilo na dnevnom redu, osim konstatacije da sa Zavodom za zdravstveno osiguranje jesu učinjeni nekakvi pomaci od etažiranja vlasništva gdje se očito nalaze u zajedničkim prostorijama. Ja osobno znam niz subjekata nekretnina koje su u gruntovnicama uknjižene kao nekretnine u vlasništvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Koliko toga u Hrvatskoj ima ja neznam i mislim da bi bilo izuzetno dobro da konačno od upravnog vijeća dobijemo i taj dio izvještaja ako se oni smatraju nadležnim za taj dio posla. I završavam sljedećim. Za razliku od ranijih godina, dio izvješća koji se odnosi na portfelju, kako ono kojim upravlja zavod direktno tako i onom koji joj je dato na upravljanje kapitalnom fondu iznosi po jednu stranicu. 3 milijarde 600 u portfelju zavoda, milijarda i 300 u kapitalnom fondu. Čuli smo danas da tih milijardu i 300 sada se već popelo na milijardu i 900. I u svemu tome u pet milijardi portfelj je ukupno na dvije i pol stranice, ako ne računamo i grafikone. Ili je u tih pet milijardi i Pliva? Ili ne? Pogledajte pažljivo izvještaj. Upravno vijeće dalo je suglasnost ravnatelju ili daje suglasnosti ravnatelju da raspolaže portfeljom i prenosi. Ja sam mislio da je to u nadležnosti upravnog vijeća. Očito upravno vijeće ne upravlja zavodom i očito u ovlastima koje u zavodu vrijede veće ovlasti ima ravnateljstvo ili ravnatelj od upravnog vijeća. I zbog toga i ove godine izražavam nezadovoljstvo dijelom izvješća koji se odnosi na upravno vijeće i smatram da izvještaj upravnog vijeća ubuduće ne smije biti sastavni dio izvješća zavoda nego da upravno vijeće mora podnašati posebno izvješće zbog toga što sastav članova upravnog vijeća bira Sabor, a ne ravnateljstvo zavoda. To su dakle razlozi zbog kojeg nećemo glasati za prihvaćanje nego ćemo ga primiti k znanju. Hvala. Hvala. Za klub HSU-a, poštovani zastupnik Dragutin Pukleš, izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani zastupnici, poštovani gospodine ravnatelju i suradnici. U raspravi o Izvješću o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2005. godinu potrebno je sagledati relevantne faktore koji su utjecali ili utječu na stanje u mirovinskom sustavu. Kako je u uvodu u Izvješće rečeno sustav mirovinskog osiguranja provodi se kao obavezno mirovinsko osiguranje na temelju međugeneracijske solidarnosti i putem obaveznog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje. Ovakav sustav mirovinskog osiguranja počeo se je provoditi 1999. godine. Bitno su od tada smanjena prava iz mirovinskog osiguranja, radikalno su pogoršani uvjeti za odlazak u mirovinu, a način utvrđivanja mirovinske osnovice utvrđen je tako da izdvajanja doprinosa tijekom rada sve manje utječu na visinu mirovine. Novoinstalirani mirovinski sustav sve više liči na sustav socijalne skrbi, a sve manje na jedan ozbiljan mirovinski sustav u kojem se vrednuje doprinos svakog pojedinca kroz njegov radni vijek. Sve je to učinjeno s pretežnim fiskalnim ciljem smanjivanja mirovinskih izdataka pod svaku cijenu. Takav pristup u startu ozbiljno je narušio sustav međugeneracijske solidarnosti. Kada tome još dodamo čitav niz drugih nepovoljnih događanja i neprimjerenog rješavanja društvenih i gospodarskih problema putem mirovinskog sustava, onda dolazimo do saznanja da su umirovljenici podnijeli, a i danas podnose najveći dio tranzicijskih troškova. Pa pođimo od loše osmišljenog i još lošije provedenog modela privatizacije koja je trebala pokrenuti gospodarske resurse Hrvatske i povećati zaposlenost, a dogodilo se katastrofalno obrnuto, nestalo je četiristo tisuća radnih mjesta. Što je uzrokovalo smanjivanje prihoda mirovinskog fonda. S druge strane dio gospodarskih, socijalnih poteškoća rješavao se preko mirovinskog sustava, dobili smo veliki broj mladih umirovljenika koji dugoročno opterećuju mirovinske fondove, mirovinski sustav amortizirao je veliki dio socijalnih problema i nezaposlenosti. Zbog poteškoća u gospodarstvu došlo je do obilnog povećanja troškova invalidskog osiguranja, a kao posljedice razaranja ratnih došlo je do povećanja invalidskih mirovinskih izdataka. Sustav međugeneracijske solidarnosti ozbiljno je narušen. U utvrđivanju mirovina sve je manje prisutan doprinos korisnika mirovine, dolazi do neopravdanih neujednačenosti visine pojedinačnih mirovina za isti radni staž i isti financijski doprinos. Mirovine realno sve više zaostaju i ozbiljno ugrožavaju egzistenciju četvrtine građana Hrvatske. Niska primanja većine zaposlenih ne daju nikakvu garanciju da će mirovine iz drugog stupa obaveznog mirovinskog osiguranja ozbiljnije popraviti položaj budućih umirovljenika, a dobrovoljno mirovinsko osiguranje kao treći stup većina zaposlenih danas može samo sanjati. Prema tome, htjeli mi to ili ne, sustav međugeneracijske solidarnosti ostaje i dalje temelj sustava i bez generacijske solidarnosti nema mirovinskog sustava. Jer isto tako kao što svaki pojedinac treba da brine o svojim roditeljima, tako isto se jedna generacija u jednom društvu treba brinuti o drugoj. Sustav međugeneracijske solidarnosti treba prije svega očistiti od onoga što tamo ne spada. Posebno se tu misli na pitanje socijalne skrbi o čemu se treba brinuti država, a ne mirovinski sustav. Sustav mora biti baziran na doprinosima generacije koja radi za generacije koja u tom vremenu koristi prava temelju ranijeg rada. Taj osnovni oblik mirovinskog osiguranja nigdje u Europi nije napušten pa nema razloga da to bude i u Hrvatskoj gdje on uspješno funkcionira od 1922. godine. Da bi se opravdali promašaji mirovinske reforme i posljedica privatizacije danas se poseže za argumentima kojima se želi pokazati da je mirovinski sustav neodrživ, a ti argumenti su upravo posljedica rješavanja problema koji ne spadaju u mirovinski sustav.

80 tisuća i 571 korisnika mirovine što znači da je taj odnos jedan prema 1,39 i kad to uporedimo svakako zaista je taj odnos nepovoljan. Međutim, treba postaviti pitanja zašto je to tako? Da li smo poduzeli sve da povećamo zaposlenost? Još se je prošle godine znalo čuti i govoriti da imamo oko 400 tisuća zaposlenih na crno, dakle u sivoj ekonomiji i evo do danas nismo ništa promijenili. Da smo te ljude zaposlili u redovnoj ekonomiji taj odnos ne bi bio jedan prema 1,39 nego bi bio približno jedan prema 1,80, a što je svakako sasvim jedan drugi odnos, a i njihovi doprinosi kojih sada nema bili bi u prihodima. Pa imamo li mi sada pravo i nadalje govoriti da je mirovinski sustav nepovoljan i sve ovo što nismo odradili opet svaljivati na leđa umirovljenika? Udio mirovinskih izdataka u bruto domaćem proizvodu također značajno pitanje. U ovoj godini to iznosi 11,92% i kaže se u izvještaju u sljedećim godinama očekuje se nastavak smanjivanja učešća mirovina u bruto domaćem proizvodu kao blagodatni rezultat provedenih promjena u mirovinskom sustavu, a šta to u stvari znači? To zapravo praktično znači daljnji nepovoljni uvjeti za ostvarivanje mirovinskih prava i načina usklađivanja mirovina. Dakle, zapravo mi svjesno participiramo daljnje pogoršanje položaja umirovljenika u Hrvatskoj. Da li je to potrebno? Svakako da nije. I da se opet podsjetimo malo onih 400 tisuća što rade u sivoj ekonomiji. Povećanje bruto društvenog proizvoda za prihod iz sive ekonomije značio bi i povećanje učešća u BDP-u možda negdje između 9 i 11% kao što je to i drugdje u Europi. pitanje doprinosa i poreza za alimentiranje mirovinskih izdataka. Uporno se provlači konstatacija da državni proračun alimentira veliki dio mirovinskih izdataka jer sredstva iz doprinosa nisu navodno To jednostavno nije točno jer se ukupni izdaci mirovinskog osiguranja podmiruju kako je to u izvještaju navedeno u cijelosti iz izvornih prihoda i to 64,58% od doprinosa i 35,07 iz proračuna kako je to u izvješću rečeno, a prihodi iz proračuna odnose se na sredstva za prava po posebnim propisima i izdatke za pokriće onih koji su izdaci odnose po posebnim propisima. Dakle, to je onaj dio koji se odnosi za pokriće obaveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualizirane kapitalne štednje i prema tome zapravo državni proračun ne pomaže mirovinskom osiguranju nego samo izvršava svoje zakonom utvrđene obaveze. Često puta kad se govori o podizanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva u pravilu se uvijek poseže za solucijom smanjenja doprinosa i poreza. Međutim, ako pogledamo podatke o učešću doprinosa i poreza s kojima raspolažemo u bruto društvenom proizvodu u Europskoj uniji i u Hrvatskoj prema kojima je učešće poreza i doprinosa u bruto društvenom proizvodu u Europskoj uniji za prošlu godinu negdje 39,7%, a u Hrvatskoj je to 40,3% što znači da ima još puno zemalja u kojima je taj odnos daleko veći nego u Hrvatskoj. Pa baš i nije onda uvije upitno povećanje konkurentnosti graditi na oštećivanju umirovljeničke populacije, a valjda ima i nekih drugih elemenata s kojima se to može postići. Značajno pitanje u udjelu mirovina u plaći. U izvješću se kaže da prosječne starosne mirovine u prosječnoj plaći koju ostvaruju radnik za mirovinski staž u 40 godina iznose 62,37%, a to je od svih 18 promatranih europskih zemalja najmanje učešće. Dakle, sve zemlje u Europi koje se promatraju imaju veće učešće nego što ima Hrvatska. Da li je ovim podacima potreban daljnji komentar? Svakako da nije, ali potrebno je možda reći nešto drugo, a to je da hitno treba izvršiti kompletnu analizu rezultata mirovinske reforme provedene '99. godine, sagledati sve cijene, njene negativne osobine koje su svakim danom sve veće i uspostaviti jedan konzistentan mirovinski sustav koji će omogućiti normalan život kako sadašnjim tako i budućim umirovljenicima. Želimo naglasiti da u ovom Izvješću je dobro elaborirana na kratak jedan konkretan način problematika u mirovinskom sustavu i da podaci su transparentni Hrvatska stranka umirovljenika će ovo Izvješće podržati. Hvala lijepa. Poštovani gospodine predsjedniče! Kolegice i kolege! Pa ja bih od ove zadnje rečenice kolege Pukleša pošao i rekao da upravo zato što podaci nisu transparentni klub SDP-a ne može podržati ovo izvješće. Naime, na što pri tome mislimo? Bez ulaženja u cjelovitu i sveobuhvatnu analizu onoga o čemu izvješće govori pa i o onome o čemu izvješće ne govori a trebalo bi govoriti dozvolite da samo akceptiram ili akcentiram nekoliko važnih pitanja koja bi morala biti sadržaj naše rasprave ako nisu sadržaji već ovoga izvješća a kada je riječ o mirovinskom sustavu i uopće sustavu mirovinskoga osiguranja. Pa prvo da kažem ovo što je možda izgledalo bombastično najavljeno. Gospodine Rukavina, ja bih molio odgovor na pitanje koje će uvelike onda odrediti kako ćemo se odnositi prema ovom izvješću, da odgovorite na sljedeće pitanje. Naime, u izvješću koje smo dobili za 2005. REGOS-a piše da budem precizan u brojku da je po osnovi uplata doprinosa za drugi mirovinski stup prosljeđeno prosljeđeno 3 milijarde 110 milijuna 286 tisuća 886, 52 kune. A u izvješću kojega podastirete ovome Saboru se navodi da je za obvezno osiguranje na temelju univerzalne kapitalizirane štednje iz proračuna u 2005. isplaćeno 2 milijarde 623 milijuna 761,638. Pitanje je vrlo jednostavno. Nadam se da će i odgovor biti takav. Gdje je 500 milijuna kuna? Pola milijarde kuna nedostaje i ako odgovor bude takav, pa evo vidite ispreplele su se država i mirovinski doprinosi, pa država daje više nego što treba, pa alimentiraju se mirovine itd. To neće biti prihvatljiv odgovor. To neće biti prihvatljiv odgovor jer kao što je i moj prethodnik maločas rekao, preciznom analizom mirovinskih izdataka je razvidno da su doprinosi ma kako bili niski, gledajući europske relacije da su dostatni zapravo u jednom transparentnom sustavu za isplatu mirovina. Sve ono što su mirovine po posebnim propisima su zapravo obveze državi i državnog proračuna da se to isplati. To je obveza države. Ovo pitanje utoliko više postavljam što smo i ovih dana imali prigode, to će valjda biti u izvješću za 2006. godinu, imali smo prilike vidjeti kako se zapravo krčmi imovina Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, koja nije državna imovina i nije državno vlasništvo države u ovom užem smislu, dakle državnog proračuna. Ta imovina jest imovina sui generis. Ona ima svojega titulara, ima svojega vlasnika i ona pripada umirovljenicima i osiguranicima. Uostalom tako se i upravlja Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje. I nije moguće prodat dio toga vlasništva a da prihod od te prodaje ne ne bude sastavni dio onoga kome to vlasništvo, imovine onoga kome to vlasništvo pripada. Ne može to učiniti država. I važno je pri tome reći da bez obzira koliko se pokušavalo zamagliti stvar pa se recimo kaže, evo pa u mandatu prošle Vlade se Hrvatskom fondu za privatizacije dalo portfelja toliko i toliko. Koliko se god to pokušava zamagliti istina je u ovome da je Hrvatskih fond za privatizaciju imao samo obvezu ne pravo, obvezu da zbog stručnih itd. razloga na dobar način gospodari tim portfeljom. I zato mu je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje isplaćivao naknadu za taj posao. To nije vlasništvo Hrvatskog fonda za privatizaciju. Zato ovih 500 milijuna kuna koji se apriori valjda smatraju normalnim da između HZMO-a možda će biti isplaćeno. Ja očekujem možda takav odgovor do kraja godine, pa će šta ja znam umirovljenici traže da se Božićnica isplati. Hoće li se popraviti položaj novih umirovljenika? Ali tih 500 milijuna iz državnog proračuna mora doći u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje jer je ovo vjerojatno bio plan 2 milijarde 600 milijuna a naplata je bila bolja ili veća od očekivane o čemu nas izvještava REGOS u svom izvješću. Kad govorimo o transparentnosti i nekim ocjenama koje se daju ili se ne daju ili su implicita zapravo prisutne u ovom izvješću onda mi se čini ozbiljnim manjkom jednog ovakvog izvještaja jer je ovo prigoda da razgovaramo o mirovinskom sustavu, zapravo neuočavanje onoga o čemu vrišti zapravo hrvatska javnost, o problemu koji postaje doista jedno od najtežih pitanja kada je riječ barem o financijama ove zemlje. A riječ je o statusu umirovljenika tzv. starih i tzv. novih umirovljenika. To pitanje ni u kom slučaju nije nerješivo. Postoji odličan koncept, model a postoje i mogućnost u Hrvatskoj, i financijske mogućnosti da se taj problem na kvalitetan i dobar način riješi, a da se pri tom uopće ne dira konzistentnost sustava jer ja osobno držim da su ciljevi koji su postavljeni '99. godine, dakle govorim o jednoj od HDZ-ovih Vlada da ne bi netko rekao da govorim pro domo sua ili da ne daj Bože tu nešto politiziram na ovom pitanju, ta pitanja su dakle odnosno ciljevi su realizirani i postigli su učinke i efekte koji su bili očekivani. Da se samo podsjetimo, govorimo o sustavu međugeneracijske solidarnosti dakle ne govorimo o reformi mirovinskoj koja je usljedila 2001. godine kao trodjelni sustav, da su postupno povećane dobne granice za starosne i privremene starosne mirovine za pet godina, da je uvedeno veće i trajno smanjenje prijevremene starosne mirovine, da je definicija invalidnosti prilagođena tržišnom gospodarstvu. To su sve bila pitanja koja su se postavljala. Da se obračunsko razdoblje iz kojeg se uzimaju plaće za određivanje mirovina postupno širi po tri godine za svaku godinu i zamjenjuje se onih deset najpovoljnijih godina, promijenjen je način usklađivanja mirovina, prava socijalno-zaštitnog karaktera su ukinuta i ustvari su u sustavu socijalne skrbi a pravo na zaštitu i dodatak uz mirovinu kao svojevrsna zamjena uvedena je najniža mirovina. Što je stanje? Šta je rezultat? Prošlo je evo sedam godina od tog 1.1.1999. i mi možemo reći da je doista stabilizirano mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti. Možemo konstatirati da je smanjen priliv novih umirovljenika i da je stabiliziran broj osiguranika umirovljenika u omjeru od jedan na prema četiri na prema jedan i smanjen udio mirovinskih izdataka u BDP-u, to su bili ciljevi te reforme '99. godine. I to se može konstatirati da se uveliko ostvaruje. No međutim, što se ne ostvaruje? Ili koje su posljedice toga sustava? I ne samo tog sustava '99. nego i nekih mjera o čemu ću nešto kasnije, nekih drugih mjera koje su slijedile nakon toga. Dogodilo se da su osim tih recimo pozitivnih učinaka gledajući ovaj makro-ekonomski aspekt niska razina umirovljenika koji su umirovljeni nakon '99. godine toliko niska da je to socijalno neprihvatljivo i neodrživo, i drugo neprihvatljive disproporcije u odnosu na mirovine ostvarene do 31. prosinca '98. godine. Dakle, i niske mirovine novih umirovljenika i činjenica da su toliko niže od mirovina starih umirovljenika. U 2005. godini su ove nove mirovine bile u prosjeku niže 30% u odnosu na mirovine ostvarene do '98. godine jer je prosječna mirovina korisnika koji su mirovinu ostvarili do 098. 31. prosinca iznosila 2 tisuće i 1 kunu i 58 lipa a

ako eliminirate činjenicu da je struktura novih umirovljenika nešto nepovoljnija. Kad kažem struktura onda pritom mislim da su oni čak nešto mlađi nego ovi stari umirovljenici, drugo da je tu veći broj onih koji su iz inozemstva uzimali uzimali mirovine itd. Kad sve to izbacite ispada da su mirovine, dakle kad korigirate mirovine novih umirovljenika u prosjeku niže za 21% novih u odnosu na stare. Mogli bismo nabrajati koji su to razlozi doveli do toga. No, jedno je sasvim sigurno o čemu se uopće ne govori a važno je imati na umu, ne zato da bismo se mi pohvalili kako smo poboljšali bitno položaj umirovljenika u mandatu prošle Vlade, ne zbog toga nego zbog toga ako nismo detektirali te razloge nećemo moći tražiti niti prava rješenja za uočeni problem. Naime, kao što se može vidjeti iz ovoga izvješća po osnovi dvaju zakona koji su doneseni u mandatu prošle Vlade a riječ je o Zakonu o povećanju mirovina radi otklanjanja razlika u razini mirovina ostvarenih u različitim razdobljima u prošloj godini je uplaćeno odnosno osigurano više novca za 2 milijarde i 313 milijuna kuna. Ako se tome pridoda i dodatak od 100 kuna i 6% u iznosu od milijardu 486 milijuna vidljivo je da su po osnovi ta dva zakona koja je donijela prošla Vlada mirovine ali samo za stare umirovljenike povećane u ukupnoj masi za 3 milijarde i 800 milijuna kuna. To gospodo naprosto zbog politikantskih razloga ne treba gubiti iz vida, ne zato da se daje priznanje i kad se usporedi recimo sa 2 milijarde i 400 milijuna koliko će ove godine ići na povrat duga na prema ove 4 milijarde koje idu po osnovi ova dva zakona onda je jasno da je razlika između starih i novih umirovljenika posljedica tih dvaju zakona koje smo donijeli u novom mandatu, ono je posljedica toga. Precizan izračun govori 19% razlika a rekao sam 21 leži u tome. Drugim riječima, to samo znači da bi i stari umirovljenici bili na ovoj prosjačkoj mirovini da nije bilo ova dva zakona koja su donijeta u mandatu prošle Vlade. Svijetli pa ću reći i ovo. 12,7% su prosječni mirovinski izdaci Europske unije. U Hrvatskoj su pali ispod 12%, 11,92 ili 96%. Precizno hrvatskim građanima treba reći: a) financijskog prostora da se ovaj problem riječi ima, financijskih mogućnosti da se ovaj problem riješi ima, udio mirovina kontinuirano pada u odnosu na bruto društveni proizvod u Hrvatskoj, b) postoje modeli da se ovaj nesklad i disproporcija riješi a da se pri tome ne ugrozi niti jedan pozitivan aspekt onoga što se od mirovinske reforme koja je započela '99. ne ugrozi. Nije potrebno vraćati se na staro, nije potrebno bilo kakva paušalna i palijativna rješenja tražiti, sustavna rješenja postoje. Imat ćemo prilike o njima i razgovarati ja se toplo nadam.

To naprosto nije točno. Niti u jednom trenutku se nije …/Govornik se ne razumijem./… imovina a nama je žao što vi ne možete prihvatiti činjenicu da će ova Vlada vratiti dug umirovljenicima i očito se vi s time ne možete pomiriti ali to su činjenice. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Za Klub HDZ-a poštovani zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite!

Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, uvaženi ravnatelju sa suradnicima! Uvodno bih htio istaknuti da Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržava izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2005. godinu koje sistematično obrađuje stanje sustava mirovinskog osiguranja međugeneracijske solidarnosti, ali isto tako ustrojstva i vođenja zavoda, upravljanje zavodom, financijsko poslovanje, ostvarivanje prava i rad stručne službe zavoda. Ono je kvalitetno sačinjeno i metodološki apsolutno prihvatljivo. O predmetnom izvješću očitovala se i Vlada Republike Hrvatske koja je, koja ga podržava bez primjedbi i u kom smislu treba naglasiti ovom prigodom da je Vlada Republike Hrvatske u lipnju 2005. godine prihvatila studiju, studiju «Osnove preustroja Hrvatskog zavoda mirovinskog osiguranja» čime je započet opsežan rad na: 1. preustroju i modernizaciji Zavoda i 2. mijenjanju načina, načina funkcioniranja i postojeće strukture Zavoda sa svrhom da se Zavod transformira u suvremenu javnu ustanovu za provedbu mirovinskog osiguranja. Naravno u konačnici i za skraćenje trajanja postupaka za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja i naravno smanjenje troškova samog poslovanja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Iz samog izvješća je razvidno da na kretanja u mirovinskom osiguranju utječu propisi koji uređuju mirovinski sustav te naravno gospodarska i demografska kretanja. Posebno je važno naglasiti da od 1. siječnja 1999. godine zakonom su uvedeni stroži uvjeti za ostvarivanje invalidske mirovine, postupno povećanje dobnih granica za starosnu i privremenu starosnu mirovinu te postupno širenje obračunskog razdoblja što je usporilo nepovoljna kretanja u mirovinskom sustavu. Valja istaknuti i to da je stopa rasta broja umirovljenika usporena. Stabilizirao se broj umirovljenika te omjer broja umirovljenika i broja osiguranika posljednjih godina se blago poboljšava i u 2005. godini iznosio je 1:1,39. Međutim to je i nadalje izrazito nepovoljan omjer, ali bez mirovinske reforme taj omjer bio bi i još nepovoljniji. Nadalje htio bih istaknuti da je rad, u radu Zavoda u 2005. godini nedvojbeno je bio prožet provedbom dvaju projekata koji se u prvom redu temelje na propisima dakle na zakona i prvi od njih je izuzetno važan naravno, a radi se o primjeni novog Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji kojim se na novi, kvalitetniji i primjereniji način uređuju i prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i sama prava dakle iz mirovinskog osiguranja. I drugi je propis Primjena zakona o provođenju odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998. godine. I ovom prilikom to treba apsolutno naglasiti i navesti podatak da je samo tim propisom bilo obuhvaćeno 411 korisnika mirovine, a samo pravo na obeštećenje utvrđeno je u 426 tisuća i 309 slučajeva koje je obuhvaćalo dakle izravno same korisnike, treba tu napomenuti da je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje dakle bio i nadležan u upravnom postupku rješavati po svim istaknutim prigovorima kada se radi o ostvarenjima ovih prava. Nadalje demokratska kretanja bila su jedan od razloga provedbe reforme mirovinskog osiguranja i uvođenja financiranja mirovinskog osiguranja iz kapitalizirane štednje. A što bi dugoročno trebalo povoljno utjecati na razinu mirovina i na smanjenje mirovinskih izdataka koji se financiraju iz tekuće uplate doprinosa. Dakle što se tiče načela međugeneracijske solidarnosti stanje sustava mirovinskog osiguranja međugeneracijske solidarnosti pokazuje da je u 2005. godini bilo

Prosječna mirovina za mjesec prosinac 2005. godine iznosila je 1848,12 kuna ili iznosi 41,32% prosječne neto plaće, a prosječna mirovina ostvarena u punom radnom vijeku koja se u Europskoj parametrom razine mirovina iznosi 62,37% prosječne neto plaće što u tom smislu Republiku Hrvatsku svrstava uz bok njezinih država članica. Ukupni prihodi mirovinskog osiguranja u 2005. godini iznosili su 27,2 milijarde kuna, a ukupni rashodi bili su skoro u istom iznosu u postotku kazano dakle 97,8% rashoda odnosilo se na same isplate korisnicima. U 2005. godini izdaci mirovinskog osiguranja rasli su sporije od rasta bruto domaćeg proizvoda udjel izdataka u bruto domaćem proizvodu iznosio je 11,9% što ukazuje na financijsko stabiliziranje mirovinskog sustava. Osim mirovinskog osiguranja na temelju međugeneracijske solidarnosti Zavod provodi ostvarenje prava na doplatak za djecu. U prosincu 2005. godine u Zavodu je bilo 236 tisuća 986 obitelji korisnika doplatka za ukupno 445 tisuća 984 djeteta. Prosječna svota doplatka za djecu iznosilo je 271,37 kuna po djetetu a za ovo davanje značajno za socijalnu sigurnost obitelji iz Državnog proračuna je u 2005. godini izdvojeno 1,4 milijarde kuna. U samoj provedbi Zakona o doplatku za djecu u 2005. godini na rješavanju je bilo ukupno 299 tisuća 208 zahtjeva od čega je riješeno 296 041 zahtjev ili 98,98% a neriješeno je ostalo 3 tisuće 167 zahtjeva ili 1,06%. Što se tiče ažurnosti poslovanja treba istaknuti da je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje postigao zavidnu ažurnost u rješavanju predmeta. Pored navedenog pokazuju i podaci u sklopu provedbe mirovinskog osiguranja u 2005. godini. U Zavodu je bilo na rješavanju 591 tisuća 789 raznih zahtjeva o pravima iz mirovinskog osiguranja i doplatka za djecu od kojih su riješena 511 tisuća 472 zahtjeva ili 86,4% pri čemu valja istaknuti da je broj zahtjeva u roku 2 mjeseca povećan za 5% u odnosu prema prethodnoj dakle promatranoj godini. Osobit pomak u rješavanju zahtjeva učinjen je u provedbi međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju te je riješeno 17% zahtjeva više nego u prethodnoj godini. U području provedbe međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju tijekom 2005. godine u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva izrađeni su nacrti ugovora o socijalnom osiguranju i administrativni sporazumi o provedbi ugovora o socijalnom osiguranju te su davani prijedlozi i mišljenja na nacrte ugovora primljenih od drugih država. U cilju unapređenja mirovinskog sustava posebna se pozornost poklanja što je razvidno iz samog izvješća projektima preustroja i modernizacije Zavoda. Upravljanju ljudskim potencijalima, javnosti rada Zavoda, razvoju informacijskog sustava, gospodarenju imovinom, suradnju s drugim tijelima državne uprave, ustanovama i drugim institucijama. Izvješćem je obuhvaćen rad i Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koje u skladu s djelokrugom i ovlaštenjima utvrđenim zakonom i statutom između ostalog donijelo program rada Zavoda za 2005. godinu sa utvrđenim strateškim ciljevima. Za istaknuti je da se poslovanje Zavoda za 2005. odvijalo u skladu sa financijskim planom za 2005. godinu prema kojemu su ukupni prihodi Zavoda, dakle bez mirovina hrvatskih branitelja ostvareni u svoti od 24,3 milijarde kuna ili 99,62% planiranih prihoda, a ukupni rashodi u 2005. godini, opet bez mirovina hrvatskih branitelja ostvareni su u iznosu od 24,3 milijarde kuna. Rashodi poslovanja stručne službe Zavoda u 2005. godini ostvareni u svoti 372 milijuna 421 tisuću 303 kune, ili 85,54% planiranih rashoda za 2005. godinu. Shodno svemu izloženom Klub zastupnik Hrvatske demokratske zajednice apsolutno podupire ovo izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, naravno za 2005. godinu. Hvala. Za klub HSP-a, poštovani zastupnik Pero Kovačević. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, predstavnici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Za klub Hrvatske stranke prava ovo izvješće ukazuje na tri bitne činjenice. Ukazuje na surovu zbilju i stvarnost kakav je danas položaj hrvatskih umirovljenika. prva činjenica je ta koja govori o tome da je preko 600 tisuća hrvatskih umirovljenika danas živi ispod najminimalnijeg egzistencijalnog standarda. Najbolje vam to očarava i ova zadnja ispitivanja. Naime jučer je bio Međunarodni dan borbe protiv siromaštva, pa smo čuli podatke kakva je socijalna slika u Hrvatskoj iz koje proističe, znači to je istraživanje su radile, radila je Agencija Ujedinjenih naroda, znači reprezantivno istraživanje prema kojem proistječe da 40% pučanstva u Hrvatskoj minimuma svih minimuma. To znači ne može osigurati sredstva za normalno življenje. Činjenice su takve da svako 10-to domaćinstvo, a tu su pretežiti koji se odnosi na umirovljenike, umirovljeničku populaciju, nezaposlene, svako 10-to domaćinstvo nema novaca za osiguranje ogrjeva. A svako 15-to domaćinstvo tijekom tjedna na svom meniju opće nema meso. Evo to je ta surova zbilja. I baš je ovo izvješće to doslovno ocrtava. A također iz ovoga izvješća, znači druga bitna činjenica za nas u klubu Hrvatske stranke prava je ta da ovo izvješće pokazuje da je mirovinski sustav u Hrvatskoj u ovome trenutku div na staklenim nogama. Zašto je div? Jer je riječ o 27 milijardi kuna godišnje koje on isplaćuje. A zašto je na staklenim nogama? Čuli smo u uvodnome izlaganju. I ne daj Bože da podbaci jedna turistička sezona u Hrvatskoj taj sustav će pasti na noge. Znači sustav mirovinskog će pasti na noge ukoliko podbaci jedna turistička sezona. Jer sama činjenica da se iz proračuna svake godine doznačuje, znači prema prošloj godini 42,4% prihoda, a to je 11,4 milijarde kuna, da se to dogodi hrvatski mirovinski sustav je na koljenima i neće se imati od kud isplaćivati mirovine. I treća bitna činjenica na što ukazuje ovo izvješće da budući umirovljenici nemaju budućnosti. Kako stoji situacija da budući umirovljenici, znači koji trebaju ići u mirovinu u biti nemaju budućnosti, jer je vidljivo da prosječna mirovina stalno pada, a tek će pasti vezano za ovaj sustav usklađivanja sa tzv. švicarskim sustavom. Vidljivo je da je sad negdje ispod 42% odnos prosječne mirovine prema prosječnoj plaći. I onda je, i onda se tu javljaju stvari za koje mi moramo danas razmisliti i odlučiti kako i na koji način uspostaviti mirovinski sustav da bude u funkciji onoga zašto postoji. Iz rasprave su već vidljiva tri razloga zbog čega je mirovinski sustav u ovakvoj situaciji. Prvi je onaj najbolniji razlog, a to je kako i na koji način je provedena pretvorba i privatizacija u Hrvatskoj. To znamo izvješće Državnog ureda za revizija, a to je imalo izravan utjecaj na ovakvo stanje u mirovinskom fondu, zbog činjenice da je nešto manje od 400 tisuća radnika ostalo bez posla, a to je vidljivo i u samom izvješću, jer je '90. bilo 655 tisuća umirovljenika, odnos broja osiguranika naprema borju umirovljenika bio je 3:1. I vidimo sad koja je situacija, znači u ovome trenutku imamo preko milijun, odnosno milijun i 107 tisuća 795 umirovljenika prema stanju najnovijem. Ali je poražavajuće u svemu tome je taj da 556 tisuća 773 umirovljenika primaju mirovinu do 500 kuna. 436 umirovljenika prima mirovinu od 500 do tisuću kuna, a 463 tisuće 544 umirovljenika prima mirovinu u iznosu između tisuću do 2 tisuće kuna. Znači tu je situacija jasna i nema drugog načina nego obračunati se s onima koji su pokrali državu u pretvorbi i privatizaciji, oduzeti sve ono što je nezakonito stečeno i na taj način omogućiti i bolje djelovanje Hrvatskog Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Drugi bitan problem koji treba pod hitno riješiti, a odnosi se na činjenicu da nam je u porastu broj invalidskih mirovina prema zadnjem izvješću, znači tu je nešto oko 234 tisuće 829 korisnika je invalidskih mirovina i ako tu pridodamo još 110 tisuća korisnika mirovina na temelju posebnog ili beneficiranog staža, to govori o jednoj drugoj situaciji da mi nismo osigurali u državi da poslodavci moraju osigurati punu zaštitu na radu. Jer logično je da će broj umirovljenja invalidskih mirovina biti manji ukoliko djeluje sustav zaštite na radu. Iz ovoga proističe da sustav zaštite na radu ne djeluje, imamo te propise, nitko ih ne provodi i događa se ova varijanta da zbog toga što nisu radnicima osigurane mjere zaštite na radu na način kako je to utvrđeno i hrvatskim propisima i propisima koje smo mi preuzeli kao pravne stečevine Europske unije, situacija će biti još gora. Daljnji problem vezano za ovaj dio kako popraviti situaciju u Hrvatskome zavodu za mirovinsko osiguranje odnosi se na jednu bitnu činjenicu što je danas nije nitko spomenuo, a to je da poslodavci prijavljuju radnike na minimalne plaće. Poslodavci prijavljuju radnike na minimalne plaće i svake godine prihodi iz doprinosa su sve manji i manji. Zašto mi to u Hrvatskom saboru dopuštamo poslodavcima? Oni prijave na minimalnu plaću i normalno automatski su manji prihodi, odnosno doprinosi Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. Znači imamo rješenja. Povisimo minimalnu plaću, automatski će se dogoditi ono da će biti i veći prihodi Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i sada tu dolazimo do one činjenice da je negdje prema službenim procjenama od 11 do 15 milijardi kuna država godišnje gubi zbog sive ekonomije, a ovo je jedan od oblika sive ekonomije da poslodavci prijavljuju radnike na minimalnu plaću, a to trpe i ti sami radnici koji će sutra-preksutra otići u mirovinu i normalno da će imati mirovinu još manju nego što, neće biti znači ni 1.868,00 kuna koliko je sada prosječna mirovina nego će biti još manja. E to su one stvari što se mi ovdje moramo u Hrvatskom saboru dogovoriti. Znači od pretvorbe i privatizacije, od osiguranja zaštite na radu da bi imali što manje invalidskih mirovina do ovoga dijela gdje poslodavci varaju i radnike i državu, a profit sebi uzimaju jer su radnike prijavili na minimalnu plaću, a ako su prijavljeni na minimalnu plaću znači ti doprinosi su manji. I ako to ne napravimo dogoditi će se ova situacija da će doprinosi biti iz godine u godinu sve manje i da će se ostatak morati osiguravati u državnom proračunu. E sada ako imamo situaciju kolika je zaduženost države s jedne strane, kakav je odnos rebalansa u smislu robne razmjene i ako imamo u vidu sve ono što se događa u Hrvatskoj i ako ne riješimo ta pitanja situacija će biti sve gora i gora. Novi umirovljenici nemaju budućnost. Nemaju budućnost. I ako konačno ne napravimo strategiju gospodarskog razvoja Hrvatske nema se budućnosti. Jer kažem na kraju, ako se dogodi činjenica da podbaci jedna turistička sezona, mirovinski sustav je na koljenima, taj div je znači na koljenima koji je sada na staklenim nogama i doći će u pitanje isplaćivanje mirovina, a nema se više šta prodati. Nema se više šta prodati, Nema se više šta prodati, u tome je problem. Prema tome ovo izvješće trebamo uzeti na znanje, prihvaćamo ga s obzirom kakva je situacija i ukazuje na to kako i na koji način mi u Hrvatskom saboru moramo djelovati da bi i sadašnji umirovljenici mogli živjeti da imaju za osiguranje puko preživljavanja i da budući umirovljenici imaju budućnost. Jer će se dogoditi ona varijanta, vidjeli ste u izvješću, to me stvarno čudi da je recimo odnos, prosječna mirovina u Mađarskoj starosna je veća od plaće 102%. To je stvarno jedan, neznam da li je to točno, ali znači jedino će biti rješenje da se ljudi isele u Mađarsku ako hoće ostvariti mirovinu. Hvala lijepa. U 10,57 isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Zvonimir Sabati. **Sabati, Zvonimir (HSS)** Poštovani gospodine predsjedniče ja bih ispravio netočan navod kolege zastupnika koji je citiram rekao, budući umirovljenici nemaju budućnost. To naravno nije točno. Govori se o sada trenutno zaposlenima, oni sigurno imaju budućnost, međutim pitanje je kakvu budućnost ima i o tome bi trebalo više govoriti. Znači biti će sigurno i više gladnih i više onih koji neće moći plaćati režije. Prosječna mirovina kontinuirano pada u odnosu na vrijednost plaće i doista je pitanje kako će sa prosječnom mirovinom od 1.200,00 kuna recimo moći doista plaćati i režije i sve. Oni imaju budućnost, ali pitanje je kakvu budućnost. Nije dobra budućnost. Hvala vam Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvažena gospodo zastupnici. Prvo što želim reći da je materijal sjajan, izuzetno puno podataka, ali izgleda da su prilike u zavodu poražavajuće. No, ajde sve će to ovaj narod preživjeti, preživio je i gore. Ali usuđujem se reći, nikada mirovinske prilike nisu bile gore nego od 1999. na ovamo. Zašto? Prije svega zbog ove mirovinske reforme iz 98. a koja je stvorila jednu novu umirovljeničku sirotinju, a to su ti kako ih mi nazivamo novi umirovljenici. Poštovana gospodo, ponavljam. Nikada umirovljenik nije bio u goroj poziciji nego od 99. na ovamo i apsolutno tu nije bitno da li je riječ o 99., 2000., 2001., 2002., 2003., 2004., 2005., odnosno 2006. To razdoblje je tragično. Netko će mi reći pa 92. godine recimo prosječna je mirovina bila 100 DEM, ekvivalent 50 eura, danas je 250 eura. Pa kako je danas gore nego tada? Kako danas može biti gore kada se danas za mirovine izdvaja 12% bruto društvenog proizvoda, a 92. se za mirovine izdvajalo 8% bruto društvenog proizvoda. Poanta je u sljedećem. Znači 90-te godine kretanje prosječne mirovine u prosječnoj plaći bilo 75,29%. Ratne, najteže ratne '92. godine čak 63,19% mirovina u plaći. '93. to pada na 61,73% ali tada slijedi prva velika Valentićeva reforma, to je ona referentna točka na koju se očitava Ustavni sud i tu zapravo počinje pomor umirovljeničke populacije. Zapravo može se reći da uz obitelji stradalih, protjeranih, najveću žrtvu devedesetih godina podnose upravo umirovljenici. I tim više boli sve ovo što se ovih dana govori o tajnim računima, pretvorbi, itd. Drugi udar dešava se '98. godine, a prije svega zbog ovog povratnog efekta Matešine reforme koja se vezuje uz nove umirovljenike, tvrdim da je situacija danas ove umirovljeničke populacije neusporedivo gora no što je bila one populacije koju koju je "oštetio" gospodin Valentić. Udio u prosječnoj plaći prosječne mirovine. Idem u godinama, po godinama. '99. iznosi 38,37%, između ostalog nije ni čudno zašto je nakon toga došlo do promjene vlasti. Dvije hiljade znači udio u prosječnoj plaći prosječne mirovine pada na povijesnih najnižih 37,62%. Dvije hiljade prve mirovina već iznosi 41,40% prosječne plaće. 2002. pada na 40,73% prosječne plaće. 2003., to je izborna godina, prosječna mirovina od prosječne plaće je svega 40%. 2004. raste na 42,13%. 2005. pada na 41,80%. To su vaši referentni podaci. E sad, druga je stvar da li se možda sa 37,62% prosječne plaće iz 2000. godine moglo možda kupiti nešto više robe nego 2005. Mene je isto tako začudilo kako to da su udjeli mirovina u prosječnoj plaći 2005. ili 2004. na primjer bili za jedan, jedan i pol postotnih poena veći nego 2002. ili 2003. Po mom sudu međutim najveći grijeh svih vlada, dosadašnjih vlada ugleda se u tome što se dopustilo međutim da umirovljenik sa 40 godina staža 2006. ili 2005., nije bitno, nema ni za pošten obrok. To jednostavno tako ne smije biti da čovjek koji radi 40 godina na kraju postaje socijalni slučaj. Istina, u bruto društvenom proizvodu najviše se za mirovine izdvajalo onda, pustimo rat, kada je nakon Domovinskog rata bilo najteže. To je bilo '99. godine, čak 13,45%, iako ta godina ne smije biti referentna zbog NATO udara na SR Jugoslaviju, pa je rast bruto društvenog proizvoda te godine jasno bio negativan, a jedino je 2001. za mirovine izdvajano 13,87% bruto društvenog proizvoda. Danas se izdvaja za mirovine 11,92% GDP-a, danas su jasno gospodarske prilike neusporedivo bolje nego 2001. i danas ima prostora da se izjednače stare i nove umirovljenike. Vraćanje duga, tj. ovo obeštećenje to apsolutno nikada nije bio problem. Prodate Plivu, HT, ne znam INA-u i vratite dug u treptaj oka. Eto, danas čitam u Večernjaku da će valjda na red Amerikancima doći i Hrvatska elektroprivreda. IDS je predlagao da se povrat duga izvrši iz rasta proračuna i to na način da se vraća 1/10 od rasta proračuna i dug smo mogli u cijelosti starim umirovljenicima bez napora vratiti vratiti u sedam ili osam godina, išlo se je u prodaju imovine, OK. Svi smo za to digli ovdje ruku, ja sam i tada tvrdio da umirovljenici zapravo sami sebi vraćaju dug i drago mi je da se na neki način to danas priznaje. Dobro, svi ajde progledamo prije ili kasnije. Da li je moguće izjednačiti stare i nove umirovljenike? Ja mislim da to nije dilema. To jednostavno valja učiniti. Kako? E sad, to je malo teže. Treba osigurati znači tih dvije do dvije i pol milijarde kuna. Gdje pronaći novac? Jasno, tamo gdje se slijeva, u proračun. Ja tvrdim da za to ima prostora. Ako je proračun 2005. u odnosu na 2006. rastao za šest, sedam milijardi kuna, a danas 2007. u odnosu na 2006. rasti će za dodatnih sedam, osam milijardi kuna bez privatizacije, tih dvije milijarde, dvije i pol milijarde kuna iz tog iznosa valja izdvojiti za tu kategoriju građana. Po meni to bi bilo jedino pošteno. Jasno, taj novac valja stvoriti, e sad to je daleko teže. Danas je omjer, o čemu su gospoda govorili zaposlenika i umirovljenika 1,39 naprema 1. 1,39 radi, 1 prima mirovinu,

korisnika mirovine, e tu treba sad odbiti i četrdeset tisuća ljudi koji rade u insolventnim poduzećima, rade, ne primaju plaću, treba odbiti i dvjesto koji radimo u nazovimo to javnim službama, od Vlade do Sabora, zdravstva, prosvjete, pa i Hrvatska radio-televizija jer tamo usmjeravamo onih šesto milijuna kuna, preko bankrotiranog Vjesnika čitam danas 50 ljudi ide izgleda doma, pa ispada da milijun dvjesto jednog umirovljenika, dvjesto tisuća ljudi u nadgradnji plus u zimi će to biti tristo tisuća nezaposlenih i jasno tu postaje problem. Imate 1,1 koji radi, 1 umirovljenik. E sad, svidjelo se to nekome ili ne, rješenje je jednostavno. Vratiti se na broj osiguranika iz '90. godine. Jasno, to je lako reći, ali je to teže izvesti. Jedina županija koja 2006. ima više zaposlenika nego '90. je Županija istarska. Jedina županija koja 2006. ima manje nezaposlenih nego '90. je Županija istarska i uz to ima gospodarsku razmjenu 3 puta veću no što je imala 1990. godine, a u zadnjih godina bruto društveni proizvod po toj županiji raste preko 10%. Jasno je da to Istri nitko neće priznati ili samo se kaže niste imali rat, itd. ali pustimo sada to. Bez obzira što se danas radi više, apsolutno je i dole se neusporedivo teže živi. Živimo svi skupa u jednom daleko bešćutnijem društvu, iz godine u godinu je to teže, nekad se je moglo dobiti stan, ne znam od koga, države, poduzeća, to je definitivno za nama. Danas ne možete dobiti evo vidimo iz ovoga niti zasluženu mirovinu da ne budete kada idete u penziju nakon 40 godina staža socijalni slučaj. No, nepravdu valja ispraviti. Kao što je Ustavni sud ispravio tu nepravdu spram 677 tisuća 411 umirovljenika, točnije kao što je obeštećeno ili će biti 426 309 starih umirovljenika. Razumljivo Hrvatska ima problem kojeg druge zemlje nemaju. Mi imamo rat, mi imamo invalide rata, branitelje, kaže se da je pretvorba zapravo zatvorila 600 hiljada radnih mjesta. Istina je da je privatizacija ugasila mnoga radna mjesta, ali rat, okupacija trećine Hrvatske, protjerano stanovništvo, gubitak …/Govornik se ne razumije./… tržišta onog eks Jugoslavije itd. bez posla ostavlja barem 50% ljudi od tog broja. To je istina, kao što je isto tako istina da se u vrijeme rata nije smjelo ići ne znam s privatizacijom jer je trebalo da će to završiti kao velika otimačina. Tako je bilo, a danas se dvojimo da li ići recimo u reviziju pretvorbe ili ne. Sad ni pretvorba nije bila najveće zlo. Daleko veća je možda od toga bila prodaja saniranih banaka sa time da niste na čisto što bi bilo sa tim bankama da su kojim slučajem ostale u državnim rukama kada su doslovce funkcionirale kao samoposluge. Možda bi čak i sve bankrotirale kao što je to bio slučaj ukupni prihod Mirovinskog fonda 2005. iznosi 27 milijardi i 300 milijona kuna. Na doprinos otpada 15 milijardi 700 milijuna kuna, a 11,4 milijarde kuna to su de facto dotacije iz proračuna 2,9 milijardi kuna se odnosi na mirovine branitelja. Meni je drago da smo rekli, barem se nadam zbogom MMF-u, ako ni zbog čega drugog a onda zbog toga što ćemo moći pristupiti usklađivanju mirovina. Ovoj Vladi moj bi savjet bio da 2006., 2007. ne završi sa manjim postotkom udjela u plaći nego što je to bilo 2004. ili 2005. kada je i to iznosilo bijednih 41,80%, 2003. to je bilo 40% ako je vjerovati ovim vašim podacima kojim sam se služio. Istina netko će reći da 40 godina staža donosi 62,37% prosječne neto plaće, ali koliko je to recimo na tih 4 tisuće To je negdje oko 2 tisuće 500 kuna. Međutim, nekima su plaće 7, 8 tisuća kuna, može računati de facto na 2 tisuće 500 kuna danas, sutradan na 2 tisuće, odnosno iduće godine 300 kuna itd. To je naprosto nešto što mora se izmijeniti. čovjek što više radi iz godine u godinu imati sve manju plaću. Ona kategorija koja je posebno pogođena to su obrtnici, to su poljoprivrednici. Lako je govoriti o povećanju najniže plaće samo sjetite se podatka da imate preko 37 tisuća blokiranih obrtnika. Sjetimo se i toga iako se ja za ovaj koncept apsolutno zalažem. Prilike gospodarske se pred nama sigurno popravljaju. Ja vjerujem da za 5, 6 godina osnovni problem u ovoj zemlji kao u nekim krajevima Istre jedna Buzeština itd. biti će kako doći do radnika, a ne do radnog mjesta. Više se neće morati jasno slati ljude u mirovinu da bi preživjeli kao što je to bio slučaj '92., '93. ili '95. Naime, od '90. do '99. broj korisnika mirovina

Nakon 2000. godine to je iznosio 10 do 15 tisuća, a broj osiguranika koji plaćaju doprinos također se od 2001. do danas povećava pa tako 2005. bilo bilo je 118 tisuća 367 osiguranika više nego 2000. godine. 2003. bilo ih je, znači koaliciona Vlada ostavlja zemlju sa 63 tisuće 485 osiguranika više no što ih je bilo 2000. godine. 2005. imamo 53 tisuće 882 osiguranika više nego 2003. Sad je pitanje da li će HDZ-ova Vlada 2007. završiti sa većim brojem osiguranika nego trećesiječanjska Vlada ili će, ali treba reći da je trećesiječanjska Vlada znači završila taj svoj mandat sa 63 tisuće 485 radnih mjesta više, odnosno osiguranika, a ja računam da bi ova u četiri godine trebala završiti sa negdje 95 tisuća osiguranika više nego što ih je bilo koncem '93. godine iz jednostavnog logike jer se gospodarske prilike za koju nisu zaslužne ni ova ni ona Vlada iz godine u godinu poboljšavaju. I u svakom od tih slučajeva umirovljenici, poglavito ovi novi ne smiju trpjeti štetu bilo kakve birokratske isključivosti. I za kraj mi imamo i niz međunarodnih ugovora i to isto tako treba ispoštovati s naglaskom na izjednačavaju starih i novih umirovljenika. Ako bi to napravili došli bi negdje na 55% prosječne plaće, a to košta negdje oko 2 i pol do 3 milijarde kuna, jasno državni proračun jer drugdje ga naprosto nema ili …/Govornik Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Emil Tomljanović. **Tomljanović, Emil (HDZ)** Uvaženi zastupnik je kazao, citiram: "Vraćanje duga umirovljenicima nikada nije bio problem." Apsolutno netočno jer vraćanje duga umirovljenicima je uistinu problem i financijske i socijalne i sociološke i svake druge vrste. Međutim, problem je u vama kolega što vi upravo ovoj Vladi ne želite da priznate njezinu umješnost, način na koji se uhvatila u koštac s ovim problemom i zapravo osmislila model koji se realizira, a taj model se zove vraćanje duga ili povrat duga umirovljenicima. Za klub HSLS-a, poštovani zastupnik Zlatko Kramarić. Izvolite.

Bilo bi uvijek najbolje da se ništa ne mora vraćati ni obeštetiti jer se pokazuje kako je nepravde relativno lako napraviti, ali ih, pa eto vidite …/Govornik se ne razumije./… čini mi se 8 godina od odluke Ustavnoga suda da dođe dođe do povrata onim ljudima koji su to marno zaradili. Mislim da su svima nama poznati problemi hrvatskog mirovinskoga sustava, o tome se govori u javnosti, govori se ovdje u Parlamentu da postoji veliki broj umirovljenika u odnosu na broj zaposlenih koji su nastali dijelom tranzicijskim promjenama, dijelom zbog loših prijašnjih propisa, a dijelom i kao amortiziranje socijalnih problema i nezaposlenosti i upravo svima je to nama jasno da to iznimno opterećuje mirovinski sustav. Ono što je vrlo opasno i doista nepovoljni odnosi između korisnika i osiguranika trebalo bi ga ipak povećati i dovesti na razinu dobro razvijenih zemalja. No situacija je tu gdje jest a to znači da imamo velike doprinose za mirovinsko osiguranje a koji opet osiguravaju samo iznimno male mirovine. To je jedan vrlo čudan disproporcija. Nekakav rezervoar se sigurno nalazi svakako i u korpusu nezaposlenih. Možemo lako izračunati koliko bi mirovinski fondovi bolje stajali da se nezaposlenost spusti primjerice samo za 5%. Ljudi mislim da je i kolega Kajin je govorio upravo o ovoj prodaji obiteljskoga srebra pa i prodaji tih naših banaka. Ja to stalno ponavljam da zapravo bi vrlo lako mogli dovesti u direktnu korelaciju upravo ta prodaja velikoga, većina naših banaka da je to u korelaciji sa našom nezaposlenošću jel' strane banke nemaju gotovo nikakav, odnosno nemaju preveliki interes da ovdje rade i ovaj drugi dio svojih obveza a to je da potiču upravo ovaj proces zapošljavanja. Također još uvijek je široko rasprostranjena praksa rada na crno ili isplata djela plaća u gotovini čime se također izravno oštećuju mirovinski fondovi. Mi smo ovdje, kad smo nedavno i također govorili o zabrani odnosno da li zabraniti rad nedjeljom, pa smo onda konstatirali da doista postoje milijuni satova koji nisu koji nisu plaćeni i to je doista direktno ne samo što se oštećuju radnici koji marno rade, još zato su što kažem što nisu, ne primaju za to nikakvu nadoknadu nego se oštećuje država koja …/Govornik se ne razumije./… ne uzima one poreze koji inače joj pripadaju. Realno gledano najveća mogućnost za sređivanje stanja u mirovinskom sustavu je izvan opsega djelovanja samoga zavoda. To je taj gospodarski razvoj, rast nezaposlenosti, bolja porezna kontrola. Znači neuokvireni su uvjeti da se osiguraju taj veći priliv sredstava u fond a osim toga potrebno je na razini države olakšati mogućnost cjeloživotnog osiguranja kako bi što manji broj ljudi koji pokušavaju dobiti prijevremenu mirovinu jer se ne osjećaju konkurentnim na poslu odnosno koji nakon eventualnog gubitka posla u svojim 50.-tim godinama života ostaju nezaposlenosti do stjecanja prava na starosnu Mi smo ovdje također bili govorili kako se ove znanstvene paradigme i puno brže mijenjaju nego što je to recimo bilo u sredini 20. stoljeća pa i krajem 20.-toga stoljeća i da se doista na taj veliki broj ljudi, kada više ne mogu pratiti upravo ove tehnološke, informatičke promjene a nema razloga, a premladi su da odu u mirovinu i upravo te opće frustracije na poslu kada im, ako im se ne omogući upravo da se mogu svoje obrazovanje koje su ne znam stekli tamo negdje prije 20-30 godina da ga sada mogu dopuniti sa novim znanstvenim paradigmama. Mislim da je to, mi smo to također bili predlagali. Nažalost taj prijedlog nije bio našao na odobravanje ovoga Sabora ali mislim da ćemo htjeti, ne htjeti, morat ćemo se upravo vratiti upravo toj ideji da se omogući to cjeloživotno obrazovanje. Nadalje, potrebno je i također poraditi i na povećanju sigurnosti na radu kako bi invalida rada bilo što je moguće manje i kako bi radnih mjesta koja traže benificirani radni staž bilo također također što je manje. Upravo nedopustivo je upravo da ta kategorija benificiranosti u Hrvatskoj bude doista realizirana do karikature i da onda doista se kod nas prilično lako dobiva benificirana mirovina. Nadalje izvješće zavoda nas upozorava i na lošu demografsku strukturu Hrvatske. Neće proći puno vremena a da ćemo uz ovakvu demografsku strukturu morati razmišljati o otvaranju hrvatskih granica za imigrante, jer neće imati tko puniti sve praznije i sve gladnije fondove. Mislimo da je demografski problem sad također pokazatelj, jedan od vodećih hrvatskih problema. Ali ono što nas doista na stranici 5 ovoga izvješća gotovo nam se čini u rubriku vjerovali ili ne, da od skoro milijun i pol osiguranika da ih je 800 tisuća mlađe od 40 godina. Tu je zapravo taj veliki potencijal i koji se zapravo ovdje krije i doista se pokazalo da nam nešto u ovoj prošlosti nije valjalo kada eto danas na dan 31. prosinca 2005. godine imamo gotovo 800 tisuća osiguranika koji su mlađi od 40 godina. Normalno da to stvara i čitav niz drugih problema u društvu a doista vrlo mi je teško čak i zamisliti kako izgleda taj taj umirovljenik koji je mlađi od 40 godina i koji itekako zapravo još može da radi i onda da svakako ovaj problem demografski bi bio puno manji kada smo mi se tako lako odrekli možemo možemo reći jednog najvitalnijeg djela našeg stanovništa, koji umjesto da radi se nalazi i prima mirovinu. No za ovo izvješće klub HSLS-a može reći da je precizno i jasno napravljeno. Stoga treba ga gledati kao upozorenje da situacija s mirovinama nije dobra i da će dugoročno biti još i lošija, ukoliko se ne poduzmu odgovarajuće korektivne mjere. Kao što znamo katastrofične prognoze se ne moraju nužno ostvariti ali vrlo je važno da što prije krenemo sa otklanjanjem svih ovih nedostataka koji su vrlo precizno pobrojani i kojih zapravo moramo biti svjesni i koji jednostavno ne može gurati pod tepih i misliti da će se oni rješavati same od sebe. Upravo zbog toga klub HSLS-a smatra da mirovinski sustav treba biti predmetom nacionalnog konsenzusa. Prosječni radni vijek traje 10.-tak izbornih ciklusa a svaka veća promjena itekako opterećuje sustav. Mirovinski sustav nije nešto što se može mijenjati svake četiri godine a krpati svakih godinu, dvije dana. Ali kontinuitet, dugoročno razmišljanje, konsenzus, dugoročno strateško planiranje, sve su to pojmovi koji još uvijek na neki način nisu postali nešto što je prihvatljivo na hrvatskoj političkoj praksi a u ovom području po našem mišljenju itekako su potrebni. HSLS smatra kako zakoni i pravilnici koji određuju mirovinski sustav moraju biti stvar hrvatskog političkog konsenzusa, moraju biti teme u koje ćemo stvoriti jasno stav i predstaviti ga kao stav cjelokupnoga Sabora a ne da o tome ne znam govorimo s pozicije opoziciji ili kad smo u oporbi. Naime mi moramo razmišljati što i kako s mirovinama i nakon što se dovrši proces ovoga povrata duga odnosno obeštećenja umirovljenicima. Da kažemo sama ta situacija da nešto morate vraćati onda uvijek imate dojam da li je to dostatno ili upravo si postavljate pitanje zašto smo uopće taj dug se i morao napraviti? I nakon što se i financijska injekcija koju su sada mnogi umirovljenici dobili potroši, ona će se ipak kad-tad potrošiti, ona nije vječna. Iznosi od tisuću 500, tisuću 600 kuna mjesečne mirovine koji se spominju u izvješću ipak su ispod razine za jedan skroman život i moram priznati ova informacija da da je visina mirovine u odnosu na prosječnu plaću i dalje je itekako mala. Jedna prosječna plaća nije Bog zna kako visoka. Izgleda zapravo da je najbolje otići u Mađarsku, tamo je prosječna mirovina 102% u odnosu na prosječnu plaću. na prosječnu plaću. Ne znam kako su to Mađari napravili ali nemam razloga da sumnjam u podatke iz ovoga izvješća. No svakako da će se situacija donekle popraviti kada počnu mirovine dobivati ljudi koji uplaćuju drugi pa i u treći mirovinski stup a dok oni krenu u mirovinu proći će još najmanje 20-30 godina. Sad se postavlja pitanje što treba činiti u međuvremenu? trebamo misliti na one koje su zahvatile 90.-te godine i kada u njihov obračun ulaze im plaće koje su im u ono vrijeme iznimno niske tadašnje plaće. To su sve kažem problemi na koje mi danas i upravo još ovaj saziv parlamenta mora dati odgovore. Svakako da zavod nema i ne može dati sve odgovore na sva pitanja ali svakako bi nam trebao pomoći u izradi dugoročnih projekcija poboljšanja mirovinskog sustava u Hrvatskoj. Stoga, mi ćemo kao klub prihvatiti ovo izvješće ali ga smatramo tek kao poticaj za jedno ozbiljnije promišljanje o budućem mirovinskom sustavu u nas. I na kraju, ja sam bio prije negdje dvije, tri godine u Westinu jer bio je gost onaj čuveni Čileanac koji je u Čileu izvršio revolucionarnu reformu, mirovinsku reformu. Nekoliko se to dana po medijima poticalo, …/Govornik se ne razumije./… televizijskim emisijama ali mislim da ta iskustva koja se eto spominju kao ono malo svjetsko čudo jer isto i Čile je imao slične probleme s kojima se susreće i Hrvatska pa ako su Čileanci mogli riješiti ja ne vidim razloga da se to također i u Hrvatskoj ne riješi a ne da se onda zapravo kada dovedemo stvar do zida pa onda zapravo više kad neće biti prostora za ovu nikakvu međugeneracijsku solidarnost jer jednostavno više neće imati tko da alimentira, servisira one fondove upravo zbog toga što su procesi koji se događaju su krajnje nepovoljni, ali očito se pokazuje ipak da je problem rješavanja recimo nezaposlenosti, da je problem s kojima se i ovaj saziv parlamenta i sve političke stranke moraju suočiti. Ali još jedanputa, prihvatit ćemo izvješće zbog njegove

neispravni navod. Kolega Kramarić je rekao imamo velike doprinose za mirovinsko osiguranje. To ovako relativno ako se gleda je možda međutim ako se gleda u postocima a brojke koje govore ako ih usporedimo sa drugim tranzicijskim zemljama govore da mi i nemamo bitno veće ili bolje rečeno većina tranzicijskih zemalja udjela za mirovinsko osiguranje od plaće nego što je to kod nas, ali se drugačije gleda na tu strukturu koja se uplaćuje za mirovinsko osiguranje. Dakle, tako da kad govorimo o tome, velikim doprinosima mi relativno sa 20% i nismo tu na vrhu zemalja koje previše uplaćuju. Pitanje je samo koliko to je. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, predstavnici sa ravnateljem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje! Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2005. godinu daje nam prikaz mirovinskog sustava u Hrvatskoj, daje nam sliku bijede u kojoj se nalazi najveći dio umirovljenika i daje nam prikaz rada i ustrojstva Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Svako otvaranje rasprave o ovoj temi budi kod umirovljenika nadu u iznalaženje rješenja koja će dovesti do povećanja mirovina. Polazeći od u izvješću konstatiranih veličina koje se odnose na milijun 498, 877 osiguranika u odnosu na 571 umirovljenika što čini omjer 1:1,39 odnosno da na jednog umirovljenika dolazi 1,39 zaposlenih polazi od statističkih podataka koji govore da u Hrvatskoj nema gospodarskog buma niti značajnijeg povećanja novo zaposlenih, pa teško će se realizirati razumljiva nada umirovljenika o boljem životu. Sada već davne '95. godine, da podsjetim samo na jednog umirovljenika dolazilo je 3,68 zaposlenih. Ne tako davne '90. tri zaposlena na jednog umirovljenika, da bi danas taj omjer bio koji sam već spomenuo. S mijenjanjem omjera u broju mijenjao se i omjer mirovine u odnosu na prosječnu plaću isplaćenu u Republici Hrvatskoj. U '90. godini ona je iznosila 75% prosječne isplaćene plaće, a 31.12.2005. 31.12.2005. godine iznosi 41,80 ili po nekim drugim pokazateljima čak i 39%. Ako imamo na umu da je '99. godine prosječna mirovina iznosila 34,51 prosječno isplaćene plaće sada ona iznosi za nove umirovljenike i ispod 30. I tu ustvari nastaje problem na koji HSS ukazuje ovih dana. 1999. godine konstantno padaju mirovine tzv. novih umirovljenika, tako da sada njihova mirovina iznosi prosječno tisuću i 200 kuna odnosno 21% manje od one godine '98. Dakle, Dakle, za 310 umirovljenika a 400 tisuća je pred vratima umirovljenja. I 2009. godine ako se ne ispravi nepravda jer tada je predviđen kraj mirovinske reforme prosječna će mirovina iznositi samo tisuću Uzimajući u obzir porast cijena i u zadnjoj godini i prije i obvezu plaćanja, dakle podsjećamo uvijek na one participacije uputnica, recepata, ne možemo zaključiti ništa drugo nego da umirovljenici žive teže nego li su živjeli prošle i prošlih godina iako su i tada teško živjeli. Stvaran dug korisnicima mirovina od '93. godine zbog neusklađivanja mirovina s troškovima života i prosječnim rastom plaća i neizvršavanje obveza države mirovinskom zavodu u svezi s isplatama mirovina ostvarenih pod povoljnim uvjetima što je ustvrdio Ustavni sud 12. svibnja '98. godine stvoren je realni dug prema korisnicima mirovina od gotovo 22 milijarde. Vlada Republike Hrvatske nastavila je sa povratom duga ali napominjem da je jedan dobar dio duga vraćen i za vrijeme koalicijske Vlade. Međutim, znatan broj korisnika mirovina nikada neće ostvariti to svoje pravo. Država se dakle obvezala vratiti dug umirovljenicima ali po izmijenjenoj formuli usklađivanja jer bi sada umirovljenici sami i sebi vraćali de facto dug. Konkretno, prodajom Plive. Prva rata je isplaćena i ono će na trenutak ipak rezultirati jednim veseljem no ona ubrzo gasne jer se živjeti treba i danas. Vjerojatno ćemo se danas svi složiti da je bila potpuno pogrešna politika stimuliranja prijevremenog odlaska u mirovinu. Da bi se ublažila eksplozija nezaposlenosti zbog propasti gospodarstva pribjeglo se potpunom otvaranju vrata za odlazak u mirovinu.

1990.-toj godini dolazimo na milijun 17 tisuća 801 umirovljenika na 1999.-toj dakle. Slijedom takve politike dobili smo činjenicu da prosječni staž korisnika starosne mirovine iznosi samo 31 godinu, a korisnika invalidske mirovine 23 godine. Dakle po stažu imamo mlade umirovljenike posebice korisnike invalidskih mirovina koji su jako mladi postali toliko bolesni da su potpuno nesposobni za rad. Za razliku od drugih zemalja Europske unije mi svoje invalide umirovimo bez profesionalne rehabilitacije i prekvalifikacije. Doduše teško je i očekivati da bi i prekvalifikacija i profesionalno rehabilitirani invalid imao izglede za zapošljavanje pored preko 300 tisuća nezaposlenih na Zavodu za zapošljavanje. Unatoč tome smatramo za umirovljeničku populaciju štetnim, a za invalide rada nepravednim njihovo olako isključivanje iz svijeta rada. Ovakav mirovinski sustav pokazao se neodrživim i stoga se jeste pristupilo reformi mirovinskog sustava koji bi trebao svoju pozitivnu stranu pokazati tek tek za 10 godina. A što do tada? Nadalje mirovinsko osiguranje se financira iz tekuće uplate doprinosa i prihodima iz Državnog proračuna. U 2005. prihodi od doprinosa iznosili su 15 milijardi 715 milijuna 300, 535 tisuća

da li možda i postavljamo pitanje umirovljenici plaćaju i obveze države za određene kategorije umirovljenika. Nadalje što nam je vrlo indikativno da ništa se ne govori o pojačanju doprinosa i na koji način to postići? Mi u HSS-u smatramo i tvrdimo da je moguće postići i povećati same prihode od doprinosa. Kako? Sasvim sigurno ne povećanjem stope i za njihovo plaćanje. Stoga stopa od 20% je prevelika i sada s obzirom na visinu plaće. Napominjemo da je 70-tih iznosila 14 do 15%, a mirovine su iznosile 65% plaće. Ako već nema znatnog povećanja novozaposlenih, a s obzirom na bezidejnost i sva ova rješenja koja Vlada nema neće ga skoro niti biti. Prihodi doprinosa mogu se povećati i uvođenjem financijske discipline i kontrolom kako osnovice plaćanja tako i suzbijanjem crnog tržišta rada. Opće je poznato da u Hrvatskoj rad na crno cvate. Poslodavci radnike ne prijavljuju i ne uplaćuju doprinose. Oni koji su prijavljeni kao osnovica za obračun doprinosa prijavljuju se najniže osnovice. Poslodavac krade državu ali krade i zaposlenika. A sada i, i sada Pitamo se što rade inspektori? Da učinkovito vrše kontrolu plaćanja uvjereni smo da bi se povećali prihodi od doprinosa. Nerijetko ćemo od zaposlenika čuti da mu se plaća sastoji od dva dijela odnosno od dva doprinosa. Jednog koji prima temeljem isplatne liste na koji se plaćaju doprinosi, a druge prima u gotovini na ruke. S obzirom da je to gotovo opća pojava zar državni sustav ne može uspostaviti efikasnu kontrolu od koje bi koristi imali i umirovljenici i radnici i Državni proračun? A sada nešto i o poslovanju samog Zavoda. Izvjestitelj kaže: «Stručne, administrativne, pravne, ekonomske i druge poslove radi nesmetanog, racionalnog, uspješnog obavljanja djelatnosti Zavoda i dostupnosti prava iz mirovinskog osiguranja svim osiguranim osobama obavlja stručna služba Zavoda.» Ona je osigurana na teritorijalnom načelu u središnju službu. 20 područnih, 86 ispostava. Ako u Hrvatskoj imamo 20 županija i Grad Zagreb onda je očito da jedna županija nije imala područnu službu u prošloj godini, a to je ona Virovitičko-Podravska. to smo ukazali prošle godine na taj problem. I tek ove godine u 9. mjesecu i taj ured je proradio. Dakle bili smo u pravu kada smo ukazali na taj problem nefunkcioniranja u jednom dijelu Hrvatske jednog Zavoda. Zavodom upravlja Upravno vijeće. Ono je u 2005. godini na sjednicama raspravljalo o 84 točke. O problematici Zavoda. A u 16 točaka o problematici portfelja Zavoda. Zanimljivo i nakon konstatiranih nepravdi u radu Zavoda od strane Državnog ureda za reviziju i dalje stoji da ih i dalje ima pa ravnatelj Zavoda donosi program mjera za otklanjanje tih nepravilnosti. Postavljamo pitanje pa do kada će se donositi jalovi programi? Ako netko ne radi svoj posao dobro treba odstupiti. U materijalu se kaže da mirovinsko osiguranje sve teže ispunjava svoju osnovnu zadaću, a to je osiguranje rizika starosti, nesposobnosti za rad i smrt staratelja obitelji. A mi pitamo ponovo što se poduzima sa redovitom naplatom doprinosa? Obrazlažući prihode Zavoda prihodi iz Proračuna nisu stavljeni u pravi u odnosu na prethodnu godinu da se vidi razlika. A isto tako i ostali prihodi. Prosječna mjesečna bruto plaća zaposlenika u odnosu na prethodnu godinu je zanimljivo niža. Zašto? Postavljam pitanje. Da li možda zato što su se zaposlili novi ljudi iako postoji zabrana zapošljavanja. Nadalje ravnatelje i pomoćnike imenuje Vlada a ima ih dva sada pomoćnika sa statusom vršitelja dužnosti. Zašto? Postavljam pitanje. Postavio bih pitanje vezano i uz poglavlje 4. Upravljanje Zavodom, rad Upravnog vijeća. Kako je riješeno pitanje Dubrovnika, Bizovačkih toplica? Nadalje u odjeljku 6. portfelji Zavoda nije nam jasno koliko predmeta se nalazi na sudu i od toga koliko Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ima dobit? Pa zatim koja ste to od 17 društava iz portfelja Zavoda prodali? Treba ih, ja vjerujem i tražim da se nabroji. Nadalje, u 2005. godini kapitalni Fond ostvario je dobit od 79 milijuna 642 823,51 kunu a nerealiziranu dobit u iznosu od 323 milijuna 587 748 07 kuna. Eto gdje je na primjer božićnica umirovljenicima? Naplatite potraživanja i isplatite božićnicu. U matičnoj evidenciji ističete pad osiguranika poljoprivrednika. Pa to je i normalno jer poljoprivrednici sa svojim sadašnjim statusom ne mogu plaćati mirovinsko osiguranje pa smo zato i predložili prijedlog izmjena i dopuna Zakona o mirovinskom osiguranju … /Govornik se ne razumije./ … nacionalne mirovine koji nažalost eto nije prošao onako kako smo željeli. Izvješće kaže da je ostvareni prihod od najamnina poslovnog prostora i stambenog fonda, a to nije malo. Obrazlažući rashode kaže se 53 milijuna 402, 430 kuna potrošeno je na usluge. Zašto toliko kada 11 milijuna 320 tisuća 052 za ostale rashode poslovanja? Koje su to usluge? Ne znamo. Obično se pod takvima krije svašta. Navodno se za usluge odvjetničkih ureda plaća a Zavod ima izuzetno veliku i pravnu službu. Zašto ona ne obavlja svoj dio posla a daje se drugima? Stoga smo i očekivali na kraju jednu zaista kvalitetnu analizu, nažalost nismo je dobili. Klub zastupnika HSS-a izvješće će primiti k znanju ukazujući na potrebe bolje uplate doprinosa i gospodarenja imovinom Zavoda.

Pa moram ispraviti netočan navod da je znatan dio duga vraćen umirovljenicima u vrijeme koalicijske vlasti. To naprosto nije točno, nije istina. Izgleda da vi sugerirate da su umirovljenici dobivali povrat duga, a da nisu znali za to. Kolega, da je tako slučajno bilo onda ovu vladu HDZ-a i koalicijskih partnera ne bi dočekao dug te visine koji je dogovoren i vrlo jasan. Zato nemojte sugerirati nešto što nema veze sa istinom i sa činjenicama. Drugi ispravak, poštovani zastupnik Krunoslav Peronja. Izvolite. **Peronja, Kruno (HDZ)** Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege.

ova Vlada napravila veliki iskorak i da upravo u tome pravcu želi se do kraja podignuti standard i ono što pripada umirovljenicima im dati. Nadalje, vrlo jasno je da upravo iz ovog poslovanja Mirovinskog zavoda je jasno da je on velike pomake napravio i da upravo rješava na najbolji mogući način one predmete koji spadaju u sudsku nadležnost. I najjeftinije, najekonomičnije i najsvrhovitije je upravo odvjetnike angažirati na sporove, a pravnici koji jesu u kući oni imaju što raditi bez sudskih sporova. Zato ovo izvješće treba podržati i ove netočnosti ukazati da se one više ne ponavljaju. Za klub PGS-a, SBHS-a, MDS-a poštovani zastupnik Nikola Ivaniš. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, predstavnici hrvatske Vlade, kolegice i kolege zastupnici. U ime kluba regionalnih stranaka želio bih kazati da držimo izvješće u tehničkom smislu i po broju podataka i davanju ukupne slike stanja u sustavu mirovinskog i invalidskog osiguranja korektnim dobrim izvješće, da je puno podataka. Međutim, druga je činjenica da nas puno podataka i onog šro proizlazi iz podataka ne veseli. I mislimo da temeljem toga stanje i politika koja se vodi u sustavu mirovinskog i invalidskog osiguranja nije dobra. Položaj hrvatskih umirovljenika i dalje se može okarakterizirati samo sa jednom riječi, a to je da je težak. Iz podataka proizlazi da je preko pola milijuna hrvatskih umirovljenika na rubu, odnosno u zoni siromaštva. Isto tako jasno se iz izvještaja podataka vidi da je perspektiva onima koji trebaju ići u mirovinu slaba jer je tendencija realnog pada vrijednosti, prisutna. Sa 75% udjela prosječne mirovine u prosječnoj plaći preko 63% i pada na inih 37% negdje '98. i '99. danas smo negdje na 42%. A mi u klubu regionalnih stranaka smatramo da bi prosječna mirovina u prosječnoj plaći trebala iznositi 52% ili nešto više od toga i da bi to trebao biti neki minimum. Gledajući u cjelini izvještaj i stanje te politiku smatramo da je sustav generacijske solidarnosti i dalje nezamjenjiv i nužan u Republici Hrvatskoj. Nakon kriminalne pretvorbe i privatizacije kada je otišlo u vjetar 400 tisuća radnih mjesta i nakon promjene onog odnosa 3 zaposlena 1 umirovljenik na današnjih 1,39 zaposlenih na jednog umirovljenika to što porezi i doprinosi skoro pa pokrivaju osnovnu starosnu i prijevremenu mirovinu govori ustvari o vitalnosti, pa i izdržljivosti hrvatskog društva, pa ako hoćemo reći i gospodarstva neovisno o tome što je sve proživio kroz pretvorbu i privatizaciju i kroz rat. Kada se uzme u obzir da se hrvatsko društvo još uvijek nije ozbiljnije uhvatilo u koštac sa sivom ekonomijom i da tu bez obzira na mjere koje se povremeno čine nije se postiglo značajnijih rezultata onda se vidi da postoji prostor u kome možemo osigurati da sustav generacijske solidarnosti funkcionira kao kičma našeg mirovinskog i invalidskog sustava. Pri tome želimo jasno kazati regionalne stranke smatraju da je ovih 11,9% učešća mirovina u BDP-u nešto ispod čega ne bi trebalo također ići. Mislim da tendencija smanjivanja apsolutno se ne bi trebala nastaviti i da bi na ovoj razini participacije u BDP-u sa mirovinama trebalo ostati. Zbog čega se ne bi smjelo smanjivati? Zbog toga da se ne nastavi sa stvaranjem nepravdi. Zbog toga bi nekoliko riječi htjeli kazati o tome što mislimo o mirovinskoj reformi. Mirovinska reforma '99. osim što je u jednom dijelu konsolidirala u financijskom smislu sustav učinila je prema 352 tisuće umirovljenika od 1.1.'99. nepravdu. '99. minus 7% završilo je sa minus 21% i realno mirovine padaju i stoga je ta perspektiva da ne znam to možda bude u 2007. 25% manje nešto što bi se moralo zaustaviti i na taj način da ukupni iznos u bruto društvenom proizvodu ne pada. Mi mislimo da je iz tog razloga nužno očekivati od Vlade hitne mjere, a ne rad povjerenstava koja su formirana koja se sastanu jednom, pa se opet ne znam koliko dugo vremena ne sastaju, hitno mjere kojima bi se predložilo na koji način Vlada mislim zaustaviti realan pad mirovina ljudi koji će otići sutra u mirovinu, koji će otići za mjesec dana ili u siječnju 2007. godine. Zašto mislimo da za to ima prostora? Kada gledamo kretanja državnog proračuna, kada gledamo to kakva je ta financijska situacija naše države sustav mirovinski sa 27 milijardi može može biti sustav za koga se u ovom društvu može osigurati tih nešto više od 2 milijarde kuna koje je potrebno osigurati da bismo imali situaciju zaustavljenog obespravljivanja novih umirovljenika. Nedavno sam na stranicama hrvatske Vlade vidio još jednu tendenciju. Osim tendencije da se smanjuje postotak mirovina u bruto društvenog proizvodu vidio sam i to da se projicira npr. tendenciju smanjivanja postotka zdravstva u bruto društvenom proizvodu na nekih 6, nešto. I u sustavu, u slučaju sustava mirovinskog i invalidskog i u sustavu, u slučaju zdravstvenog sustava, u oba se radi o negdje nešto više preko dvije milijarde ili možda zajednički četiri i po milijarde kuna treba naći, bilancirati u sustavu, u projekciji državnog proračuna, na način da ne klizimo prema nesocijalnoj državi već da Hrvatsku ostavimo po karakteristikama socijalnog i zdravstvenog sustava u krugu socijalnih država. Mislim da hrvatsko društvo, hrvatsko gospodarstvo i hrvatska država to mogu prije svega na način da se definitivno i ozbiljno uhvate u koštac sa sivom ekonomijom, da dođe do nužnog porasta zaposlenosti od tih nekoliko posto koji bi nam u jednom dijelu dali osnovu za rast prihoda, da se tih četiri dvjesto recimo za mirovinski i zdravstveni sustav osigura i da ostanemo socijalna država. Iz tog razloga mi kritizirajući sustav i politiku koja, i tendencije u sustavu mirovinskog i invalidskog, samo izvješće primamo na znanje. Hvala lijepo.

i da dakle u nastavku predložim i nekakve mjere za poboljšanje, slažemo se da smo se danas složili i danas i mnogo puta do sada u ovom Saboru da je položaj umirovljenika u Republici Hrvatskoj veoma težak, ali nažalost često puta se to svodi samo na priču. Pa tu možda treba još jedanput istaknuti dakle i činjenicu da je prosječna mirovina za oko 800 tisuća umirovljenika dakle za jedan veći broj umirovljenika u Republici Hrvatskoj negdje oko tisuću i četiristo kuna, dakle manja i od one prosječne u ukupnom broju.

tisuću i petsto kuna u našoj zemlji prima čak 450 tisuća umirovljenika, a mirovine do dvije tisuće kuna prima oko 690 tisuća umirovljenika. Dakle, vidimo da su, da je veliki broj mirovina u Republici Hrvatskoj zapravo manji od onog prosjeka koji nam se ovdje nam se ovdje navodi za prošlu godinu. Govoreći o mjerama koje bi trebalo poduzeti i u to što skorijem dakle roku, slažemo se dakle da one budu i kratkoročne i dugoročne. Kratkoročne, tu prvenstveno mislimo dakle na promjenu zakona koji su došli u saborsku proceduru, a tiču se dakle promjene statusa novih umirovljenika, a isto tako ovdje je upozoravano i na problem zaostajanja postojećih mirovina u odnosu na prosječnu plaću koja dakle iznosi negdje oko 41, nešto više od 41% u odnosu na prosječnu plaću u Republici Hrvatskoj. Do zaostajanja je došlo intenzivnije dakle nekoliko mjeseci ili ove godine, jer upravo prošle godine donešen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju koji je opet aktualizirao švicarsku formulu da se dakle kombinirano izračunava visina porasta plaće, o toj švicarskoj formuli svoje mišljenje dali su i umirovljenici koji ističu da već sama činjenica da je opet u primjeni švicarska formula za usklađivanje mirovina za njih je nepovoljna jer će mirovine prema toj formuli ubuduće dodatno zaostajati za plaćama. To se nažalost i dešava, a također postoji i činjenica da su stručnjaci svojedobno izračunali kako bi mirovine da su se isplaćivale do 2004. isključivo skretanjem plaća, da bi porasle za 39% umjesto za ostvarenih 19%, a sad se to usporavanje još uvijek zapravo intenzivira. Što se tiče dugoročnih mjera, jedini dakle lijek za rješenje ovih problema dugoročno je ubrzani rast našeg gospodarstva. Ali nažalost naše gospodarstvo, tj. bruto društveni proizvod po našem mišljenju raste presporo da bi se moglo nešto u skorije vrijeme promijeniti. Rast bruto društvenog proizvoda 2005. godine u odnosu na 2004. godinu bio je samo nekoliko promila, rast u 2005. godini bio je 4,3%, …/Govornik se To je prespori rast. Jer što se desilo? Konkretno, dakle zaposlenost je porasla jednostavno premalo, a slažemo se svi da je glavni dakle, glavno rješenje ovog problema povećanja broja zaposlenosti, tj. povećanja broja omjera jedan naprama tri kao što je to bilo na primjer 1990. godine. Tako na primjer zaposlenost prema zadnjih podacima koje je ova Vlada prilikom izvršenja proračuna dala ovom Saboru je mali ili gotovo nikakav, tako Vlada sama navodi. Broj zaposlenih osoba bio je u lipnju ove godine na razini od milijun 440 tisuća i 87 osoba, što predstavlja povećanje od 1% u odnosu na prethodni mjesec, dok je u odnosu na lipanj 2005. godine broj zaposlenih osoba povećan za 0,7%. To je premali dakle broj povećanja. Zaposlenost 2005. na 2004. 2004. 2004. 2004. je bilo milijun i 409 tisuća zaposlenih, 2005. milijun i 420 tisuća zaposlenih. Dakle, opet premali broj zaposlenih koji bi mogli na svoja leđa dakle preuzeti taj teret. Samo da napomenem dakle da je 1990. godine kada je odnos bio 3 naprama 1, bilo zaposleno milijun 773, dakle gotovo ili skoro dakle dva milijuna zaposlenih, a osiguranika je bilo 655 tisuća, dakle gotovo duplo manje nego što je to Dakle, bez ulaganja u gospodarstvo, bez rasterećenja tog istog gospodarstva, bez povećanja zaposlenosti nema dugoročno rješenja ovog problema, a mislimo da se tu u svemu tome premalo premalo radi. Također ono što je bitno je pitanje i tranzicije našeg gospodarstva, tj. visine prosječne plaće koje imaju zaposlenici u Republici Hrvatskoj. Ona je danas negdje oko četiri ali veliki broj zaposlenih u Republici Hrvatskoj ima i puno, puno manju plaću. Jer evo navest ću primjer moje Međimurske županije gdje ima negdje oko 22 tisuće zaposlenih,

To su dakle prosječne plaće, a plaća radnika je i manja, ona je negdje tisuću 900, 2 tisuće kuna. Kakve su njihove uplate dakle, mirovinske uplate, kakvu će oni mirovinu imati dakle i na to dugoročno itekako moramo paziti. Dakle, svi itekako lako ističemo potrebu da se Hrvatska pretvori iz radno intenzivne države u dakle društvo znanja. Dakle, evo primit ćemo ovo Izvješće na znanje s namjerom dakle da će ove naše primjedbe naći svoje mjesto u budućoj kako socijalnoj tako i gospodarskoj politici. Hvala. Hvala. Završna rasprava po klubovima. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Mile Rukavina. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Evo ja bih odgovorio na dio ovdje postavljenih pitanja. Smatram to svojom obavezom da neke stvari ne ostanu neodgovorene. Evo kao prvo bilo je govora da neki podaci u izvješću nedostaju što nije baš tako, ja ću samo primjerice bilo je puno pitanja, na neka ću pitanja koliko sam ja mogao precizno zabilježiti. Molim ispriku ukoliko sam neko od pitanja krivo zabilježio, nije namjerno. Primjerice, bilo je govora o predstavkama i odnosu s javnošću. Taj podatak postoji u izvješću, u poglavlju u kojem treba biti o radu Zavoda s javnošću pa i u skraćenom izvješću. Dapače, zahvaljujem se na tom pitanju jer ono ukazuje da zavod i u ovom segmentu radi dobro. Primjerice za 2004. godinu imali tisuću 971 predstavku, u 2005. godini imamo ih tisuću 431, znači za 500 i nešto manje. Usprkos što je težak položaj korisnika mirovine naravno da i zavod svojim radom doprinosi na jedan način da se taj položaj olakša bar što se tiče našega dijela, našeg stručnog rada. Drugo, bilo je pitanje da nema podatka o starosnim i privremenim mirovinama ostvarenim u 2005. 2005. godini. Taj podatak postoji evo na stranici 7 i iznosi 23 tisuće 986. Vezano za odnos ravnatelja i upravno vijeće ne vidim razloga zašto bi stajala konstatacija da zavodom upravlja ravnatelj, a ne upravno vijeće. Nadležnost ravnatelja i upravnog vijeća i formalno, pa i stvarno podijeljena je i utvrđena zakonom i statutom, vrlo precizno što su nadležnosti upravnog vijeća, a što su nadležnosti ravnatelja. Drugo, bilo je govora o glasovanju na upravnom vijeću. Ja moram to napomenuti zbog evo i članova upravnog vijeća koji obavljaju svoj posao. Glasovanje telefonom, odnosno telefaksom ili mailom, telefonom obavlja se u iznimnim slučajevima, to nije pravilo i tu tako rade mnoge institucije u svijetu pa i u Republici Hrvatskoj i tu mislim da nema nikakvih problema ni dvojbe. Naravno da o bitnim pitanjima se ne odlučuje baš telefonom. Bilo je jedno od pitanja oko 500 milijuna koji su navodno iz REGOS-a uplaćeni u proračun. Ja ne sumnjam u taj podatak da je REGOS uplatio državnom proračunu, međutim to je odnos proračuna i REGOS-a. zavod je dobio od proračuna jer to su, to je obaveza proračuna kad je u pitanju drugi stup točno onoliko se stavlja koliko je zakonom predviđeno i na zakonom propisan način i tu nema dvojbe. Bilo je govora da Hrvatski fond za privatizaciju je imao obavezu, ali ne i pravo da gospodari dionicama. Dobro neću spominjati one izraze, pridjeve koji su uz to išli, međutim ja ću odgovoriti vrlo precizno. Zakonom o izmjenama i dopunama i dopunama Zakona o privatizaciji točno je utvrđena u članku 1. na nadležnost Fonda za privatizaciju. Da li on ima obavezu, a ne pravo ja ne bih polemizirao već bih samo napomenuo, pročitao zakonsku odredbu. Iz nje se jasno vidi gospodarenje uključuje, a Hrvatski fond za privatizaciju temeljem tog zakona od 2000. godine gospodari dionicama zavoda, znači gospodarenje uključuje upravljanje, prodaju i svako drugo raspolaganje dionicama i poslovnim udjelima iz stavka 1. ovoga članka. Mislim da je tu sve jasno. I zavod i Hrvatski fond za privatizaciju i upravno vijeće obavljaju taj posao točno prema zakonskim odredbama i na propisan način. Bilo je govora da je, da smo prešutjeli da je bivša Vlada, koalicijska Vlada da su dva zakona iz mandata prošle Vlade. Nije točno da smo prešutjeli. Ja sam u svome izlaganju napomenuo, pa čak sam evo sjećam se napomenuo kad sam govorio o sredstvima zavoda onda sam evo baš na prvo mjesto govorio o Zakonu o povećanju mirovina radi uklanjanja razlika iz 2001., u Izvješću imate na četiri ili pet mjesta jasno napisano o kojem se zakonu radi, a što se tiče Zakona o prenošenju sredstava fondovima mirovinskog osiguranja istina je sljedeće da je taj Zakon donijela Vlada prije 2000. godine. '97. godine. Da je koalicijska Vlada nastavila isplatu prema tome Zakonu to je onih 100 kuna plus 6% kao dodatak uz mirovinu aktualna Vlada je nastavila isplatu i izmijenjen je zakon 2004. u travnju Zakon o mirovinskom osiguranju i taj iznos je uključen u mirovinu. Evo to je o tome. Dalje, odgovorio bih na neka pitanja koja su vezana bila za evo nekoliko stvari. Vezano za pomoćnike ravnatelja da su vršitelji dužnosti. Zavod je u procesu modernizacije i tranzicije i mi procjenjujemo da u ovom momentu nema razloga da pomoćnici ne zadrže taj svoj status jer će upravo baš ti sektori, odnosno odnosno kod njih će doći do sažimanja tih uloga i nema potrebe da idemo na imenovanje pomoćnika, a u tom segmentu se vrši i u tom segmentu se vrši restrukturiranje. Bilo je govora o programu otklanjanja nepravilnosti, zašto ga donosimo, da je jalov, međutim činjenica je da smo mi dvije godine radili po tom programu i da smo sve nepravilnosti zatečene uspjeli otkloniti pa nam je i nalaz revizije zato besprijekoran. Prema tome, nije jalov ovaj program. Bilo je pitanje vezano za usluge odvjetnicima i ostale usluge. Nedvojbeno je da stručna služba zavoda radi, određene specifične sporove i prije i sada obavljaju visoke stručne odvjetničke kuće kad su u pitanju sporovi vrlo visoke vrijednosti, a ostale usluge su usluge telefona, tekućeg investicijskog održavanja, komunalne infrastrukture, najamnine, poštama primjerice usluge iznose samo 18 milijuna. Ja vjerujem da sam odgovorio na najbitnija najbitnija ona pitanja, žao mi je ako sam nešto propustio. Još sam dužan odgovoriti na pitanje, bilo je govora o položaju korisnika mirovine. Ja znam da je nemoguće odvojiti stanje sustava, raspravu o stanju sustava mirovinskog osiguranja od rada rada institucije, od rada zavoda i naprosto je to nemoguće. Međutim nedvojbeno je da je položaj korisnika mirovine takav kakav je i ja bih samo dvije stvari napomenuo. Prvo podsjetio bih sve nas da je položaj korisnika mirovine u ovom momentu uvjetovan nekim stvarima. Republika Hrvatska je naslijedila mirovinski sustav, s visokom razinom prava gdje su bili blagi uvjeti za ostvarivanje prava i visoka razna prava, a mirovinski propisi do razdoblja 98. godine tome su pogodovali. Vladina stručna skupina u kojoj sam i ubrzano radi na rješavanju problema novih umirovljenika i vjerujem da će i taj problem uspješno riješiti. Ja bih napomenuo da zavod radi sve bolje, znatno popravlja svoju ažurnost, provodi uspješno modernizaciju i preustroj i da smo sve zatečene nepravilnosti otklonili a nove nastojimo koliko je to god moguće u poslovanju ne činimo, a što dokazuje i ovaj nalaz Državnog ureda za reviziju o kojem smo dobili bezuvjetno izvješće. Hvala lijepo. Nekoliko obavijesti. Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, sjednica odbora u 13,00 sati u dvorani "Stjepana Radića". Odbor za informiranje, informatizaciju i medije, sjednica odbora u 13,30 u dvorani "Ivana Mažuranića". Nastavljamo sa raspravom pojedinačno. Poštovana zastupnica Ruža Lelić. Izvolite. **Lelić, Ruža (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Poštovani ravnatelju, kolegice i kolege. Ja ću iz ovog pregleda rekla bih konciznog izvješća, osloniti se na njegove pojedinačne dijelove, no dozvolite mi da nešto ipak kažem za uvod. Da je Hrvatska ipak naslijedila jedan sustav sa visokom razinom prava. Sjetimo se samo odlaska u mirovinu sa 50 i 55 godina za žene, za muškarce 60 i 65, da se uzimalo 10 najpovoljnijih godina, a ustvari smo imali to sve skupa nije pratila gospodarska situacija. Ovdje se sada govori u nekoliko navrata je istaknuto da je loša privatizacija završila sa gubitkom 400 tisuća radnih mjesta. Ja bih htjela reći da ustvari svemu tome je doprinijelo i to što su ta mnoga poduzeća 90-tih godina bila pred bankrotom ili su bankrotirala, da je tome doprinio rat i tranzicija od socijalističkog ka ka tržišnom gospodarstvu i svakako tome doprinijela je i loša privatizacija i nikako se isto tako dijelim mišljenje, ne mogu složiti da svi oni koji su u tome zakonski pogriješili da se ne sankcioniraju dokle god je to potrebno. Rat tranzicije od ovog socijalističkog tržišnog gospodarenja svakako su doveli i mirovinski sustav u poteškoće, a s tim onda i nedostatne mirovine. Svakako ovome svemu pridonijela je i demokratska situacija u našemu društvu i nemojmo zaboraviti da već sada imamo preko 16% učešća starijih osoba od 65 godina što nas svrstava u red starih naroda. Stoga osnovno pitanje koje se postavlja ustvari kako osmisliti sustav, mirovinski sustav koji je gospodarski održiv. Možemo izricati naše mnoge i želje i primjedbe, ali treba sustav biti gospodarski održiv i kako taj sustav da osigura jednu socijalnu sigurnost kod rizika starosti, invalidnosti ili smrti hranitelja obitelji. Iz izvješća evo možemo i više puta je ovdje istaknuto, a ja ću ipak to ponoviti, da imamo sa 31. prosincem, znači milijun i 80 tisuća 571 korisnika mirovine dok je broj zaposlenih milijun i 498,877 i taj omjer je sada 1:1,39. Istina taj se omjer blago popravio u odnosu recimo na 2003. godinu kada je to bilo 1:1,36 ali svakako da je nedostupan, da je nedostatan. Zatim mi imamo korisnika starosnih mirovina svega 25% i, 52% dok nam je korisnika invalidske mirovine 25,14%. Taj broj se povećao 99. godine kada je zbog promjene zakona, ustvari svi oni koji su radili skraćeno radno vrijeme ili imali profesionalnu radnu nesposobnost stekli uvjete da ostvare invalidsku mirovinu i zbog toga je taj broj neki od 67 korisnika, znači povećao se broj 67 tisuća, povećao se broj invalidskih mirovina. Ja bih se isto pridružila kolegama koji su prije istakli, da ustvari moramo zaustaviti broj ovih novih invalidskih mirovina, oni su ustvari veći i zaustavljeni promjenom zakona i definicijama što je to i profesionalna radna nesposobnost i kako se ona ocjenjuje, ali svakako i boljom zaštitom na radu. Rekla bih da mi imamo primjereno zakonodavstvo i ono se prilagođava i sve, ali nedostaje njegova dosljedna promjena, Još samo da istaknem da je recimo prosječna dob korisnika starosne mirovine kod nas 66 godina za žene, a 69 godina za muškarce i da se to evo isto od 2003. godine popravilo za jednu godinu. Korištenje mirovine rekla bih da je to negdje dužina korištenja mirovine negdje tu se bitno ne mijenja i ona je za starosnu mirovinu 15 godina, a za invalidsku 18. Međutim što je isto tako bitno, da je naš prosječni mirovinski staž 28 godina. Samo 28 godina i za starosnu mirovinu 31, dok za invalidsku 23 godine. Kada govorimo o socijalnoj sigurnosti za naše umirovljenike ovdje su se izricale i teške riječi, da nikada nije bilo gore što svakako nije točno. Zatim da je nastao pomor umirovljenika kada, za vrijeme rata i da su oni jedini podnijeli teret rata i teret tranzicije i svih ovih poraća što se događalo. Sigurno umirovljenici su podnijeli veliki teret, ali podnijelo je i radništvo. Sjećamo se svih plaća i svih, i radnika i nas samih koliko su malo u tome iznosili. vidimo podatak da je negdje 32,71% korisnika mirovine prima mirovinu ispod tisuću taj broj bio 47,3. Znači ipak se taj broj smanjuje. Daljnjih je 29,67 i od tisuću i pol do dvije i 34,44 ipak ima mirovinu od 2 tisuće do 4 tisuće kuna. Svakako ovdje bih htjela istaknuti da je mirovina poljoprivrednika zaista niska što je odraz sigurno kraćeg dužine uplate doprinosa, ali i male razine toga doprinosa. To su isto umirovljenici koji su u teškom položaju, umirovljenici iz Bosne i Hercegovine, iz Srbije koji su sada u našem sustavu i zaista imaju mirovine koje su nedostatne za život. Ovdje se u izvješću iznosi da su prosječna mirovina da je u prosincu 2005. godine da je bila tisuću 848 kuna, što čini ovo 41,32%. Rekli smo i ovdje je više puta isticano kada bi to računali na cijeli radni vijek onda bi to bilo 62,37% što bi nas moglo svrstati u red evo nekih zemalja recimo Belgija 67%, Finska 63, Njemačka isto 63, Slovačka 63 ali svakako da smo daleko od nekih opet drugih zemalja koje imaju recimo Luksemburg 98%, Irska recimo ima 78%, Slovenija 82%. Međutim sigurno da ne možemo očekivati da će naše mirovine tako dostići tu razinu. Ono što imamo je isto vrijeme prošlosti je to što u tablici ovoj bi istakla recimo mi imamo sudionici Narodnooslobodilačkog rata ili NOR-a još uvijek korisnika 59 244. I evo moj kolega Kajin uvijek je i govorio da su te udjeli tih mirovina u plaći male ali ovdje piše da je to 50,54% znači da su ipak veće od prosjeka, dok recimo hrvatskih branitelja je 39 tisuća. Znači kad samo te dvije kategorije uzmemo onda vidimo koliko ustvari je i s time s time opterećeno. Ovdje se znalo često puta čuti i u ovoj sabornici kako su od 2000.-2003. godine čak se čuo podatak mirovine rasle 49%, što odmah od oka možemo reći da da sigurno ne može biti točno ali evo ovdje lijepo u izvješću isto tako piše da u 2002. i 2003. godini udjel prosječne mirovine u prosječnoj plaći smanjio se da bi se 2004. povećao nakon uračunavanja mirovinskog dodatka od 100 plus 6% u osnovicu, što je onda u 2005. godini povoljno utjecalo u razinu mirovine. A korisnika, kolega Kajin je ovdje jasno iznosio podatke koliko su to mirovine, učešće mirovine u plaći bilo za godine 2000.-2003. što apsolutno znači govori ovome u prilogu da tada mirovine nisu značajno rasle, a da ne govorimo u plaćama a da još se sjećamo vremena da su nam plaće državne službenike i u zdravstvu i mnogima smanjene do 20 i više %. Prema tome nikako ne čini se da se je nešto bitno napravilo što svakako nas ne opravdava da ne radimo na tome još i više. Ovo je sad mirovinska reforma je svakako postigla da se sustavno na neki način počeo stabilizirati, da je smanjen priliv novih umirovljenika što je i zbog promjene zakonskih propisa ali evo i smanjen je udio u bruto društvenom proizvodu. Ipak ako uzmemo da je u 2003. godini iznosio 13,4 a sada da to iznosi 2005. 11,92, da je to znači ipak jedan značajan pomak u stabilizaciji tog sustava a da mi moramo reći sigurno da zadnjih godina upravo to visoko izdvajanje za mirovinu bio je jedan od značajnih čimbenika i rasta javne potrošnje. Međutim, šta se dogodilo? Dogodilo se da su sada novi umirovljenici u nepovoljnijem položaju i mislim da su ustvari najviše pogođeni ovi koji nisu bili obveznici uplate drugoga stupa jel' na kraju ćemo mi ipak svi se morati pobrinuti za mirovinu i sami ne samo oslonit se na državu pa je to individualno kapitalizirana štednja. I posebno pitanje što bi i ja htjela ovdje podržati i postaviti važnost tog pitanja je to zaista što svakodnevno vidimo u praksi. To vidimo u svojoj okolini i sve da se radi na crno, da se prijavljuje minimalna plaća, da se dio plaće daje na ruke, dio plaće ide preko isplatne liste, da se prijavljuju djelatnici na na 4 sata, na 2 sata, pa samo kad se sjetimo one slike iz Osijeka gdje te žene rade za tisuću 700, čini mi se bila je plaća. Pa kakva je to plaća od tisuću i 700 kuna, da rade svaki dan i još subotu i još je i ne dobiju? Prema tome u jednom ovakvom društvu mislim da zaista tome moramo posvetiti posebnu pažnju, i svake takve situacije sankcionirati a da ne govorimo o izdavanje mnogih usluga bez računa i svaki put se užasno iznerviram kad dođem bilo gdje na kavu, samo ili negdje drugdje kad se naplaćuje bez izdavanje računa

još plus ovih 25 tisuća, zatim otvaranje novih centara za dnevne boravke, pomoć i njega u kući, dostava obroka. Sve će to ustvari poboljšati kvalitetu života i pridonijeti jednoj socijalnoj sigurnosti osoba treće životne dobi odnosno umirovljenika. I ja nikako ne bi rekla da oni nemaju nemaju budućnost. Budućnosti imaju ali mi se trebamo pobrinuti da ona bude još i bolja. gospodin uvaženi zastupnik Stjepan Kozina, Gospodine potpredsjedniče! Poštovani predstavnici mirovinskog fonda! Kolegice i kolege zastupnici! Tema razmatranja ovog Izvješća o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2005. godinu. Prema uvodu predmetno izvješće je obavezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti. Nadalje se navodi da je Hrvatska naslijedila sustav s visokom razinom prava. Ne znam, ja se tu ne bi mogao baš složiti jer Zakon o mirovinskom osiguranju nije izmislila država nego su ga stvorili radnici sami. On se tijekom razvijao i prikupljanju sve većih sredstava širila su se i prava. Prema tomu, ta prava koja su naslijeđena bila su normalni produkt učešća financijskih sredstava u tim fondovima. Tu se dalje navodi da je mirovina iznosila 65% plaće. Normalno. To je bilo tako tada prema tim svim kriterijima koji su tada bili aktualni. Danas to izvješće iznosi oko 41,32%. Ja mislim da tako piše unutra 41,32%. I s druge strane navedeno da je omjer umirovljenika bio 3:1. Ja ovo ne bi mogao baš prihvatiti kao činjenicu s obzirom da su prije postojali fondovi radnika, fondovi poljoprivrednika, fond samostalnih zanatlija, autoprijevoznika i ugostitelja a isto tako i vojska je bila u posebnom fondu. Prema tomu, taj omjer baš i nije točan. Možda je ta razlika plus, minus 10%, međutim da je toliki omjer ja prosto ne vjerujem. Ako mi i priključimo ove nezaposlene oko 400 hiljada onda ne možemo dobiti taj omjer 1:3 nego bi nego bi taj omjer bio nešto malo drukčiji. Prema tome, isto tako prema toj analizi prava prije isplata mirovina prije i isplata sada ja mislim da bi ta mirovina trebala biti povoljnija i da bi ona trebala iznositi negdje 50% od plaće. Prema tome bi ona trebala imati i dalje tendenciju rasta. Navodi se veliki broj umirovljenika. O tome sam govorio i zato kažem da moramo malo to vagnuti, moramo vidjeti i moramo dosljedno pratiti kako treba, podatke prikazati onako kako de facto jesu. Ukupni prihodi u 2005. godini iznosili su 27,3 milijarde kuna. Od toga je doprinos 15,7 i 11,4 iz državnog proračuna. Ovdje nije navedeno točno koliko su tranzicijska sredstva, ja sam ovdje malo to pokušavam analizirati ali međutim nisam došao do ovoga. Isto tako, ja postavljam pitanje da li je to prikupljanje pravilno, da li se ono pravilno prikuplja, ima li kakve kontrole ovo prikupljanje. Isto tako, ima li kontrole iz državnog proračuna, da li se ne može državni proračun osloboditi kako se već prije nekog vremena i oslobodio ili su ti prihodi stvarni takvi kakvi jesu. Ja sam ovdje malo gledao ova sredstva dobivena regresom. Ne znam zašto se vode ti regresni postupci i ta sredstva su zapravo zanemariva u 2005. godini pa bi me zanimalo na što se to odnosi i na koji način bi to trebalo biti. Što se tiče portfelja zavoda prema izvješću je navedeno da je u radu bilo nepravilnosti i da se vode sudski sporovi. Zanima me u kojoj fazi su ti sporovi, na koga se odnose i zašto su sporovi. Ja mislim da oni ne bi trebali biti jer je ipak mirovinsko pravo je ono što je mirovinski fond dobio i tu ne bi nitko smio svoje prste miješati unutra. Problem novih umirovljenika. Ja tu imam svoje mišljenje. Prije svega, njima se izračunava mirovina sada je to više od dvadeset a za to ne postoje relevantni podaci. Pravi podaci postoje od '86. godine a za ranije oni su djelomično točni a djelomično netočni jer za neke kategorije osiguranika nema točnih pokazatelja kako bi to trebalo biti. To je prvo pa ja mislim da bi trebalo primjenjivati samo dvadeset godina gdje su podaci točni i normalno da bi situacija bila malo povoljnija.

2005. godinu aktualnu vrijednost boda koja iznosi negdje, sada je to negdje 50 i nešto kuna. Po meni bi ta vrijednost trebala biti znatno veća. Zašto to govorim? Prije svega, da se poštivao članak 175. zakona onda bi se točno mogla utvrditi aktualna vrijednost boda, međutim članak nije poštivan. Ja ću ga pročitati: prema dostignutoj razini mirovina ostvarenoj do 31. prosinca 1998. godine.". Ja mislim da se ta aktualna vrijednost boda nije onda mogla točno utvrditi i zato imamo tu razliku između starih i novih umirovljenika jer bi po meni ona trebala iznositi negdje oko 60 kuna. Zašto? Da se ona prve godine povećala za ovih 10% koliko je manje mi bi danas imali uravnoteženo stanje između starih i novih umirovljenika. Prema tome, ja smatram da je to propust koji bi trebalo ispraviti jer mi danas imamo tu političku borbu oko toga, do toga uopće ne treba niti doći. Znači, treba te mirovine izravnati na način kako zakon predviđa. Nisam za to da se donose novi zakoni, novi propisi. Jedino, ako i to ne bi zadovoljilo onda mi moramo znati da je 5% manje doprinosa ulazi u mirovinski fond od novih umirovljenika jer se primjenjuje, novih osiguranika jer se primjenjuje drugi stup gdje se 5% izdvaja u novi stup. Znači, zakonodavac je bio dužan donijeti ta sredstva za provedbu novog zakona. Znači, ovih 5% koji sada fali fali u generacijskoj solidarnosti. To bi trebalo biti i trebalo bi se to napraviti na način kako treba biti. Ovdje nešto se govori o materijalnoj osnovi rada zaposlenih, govori se da je informatizacija provedena u cijelosti. Ja se s time ne mogu složiti jer ona je provedena djelomično. Vi imate voditelje odjela koji nemaju pristup internetu. Mislim da bi svi trebali imati pristup internetu a ne samo ovo …/Govornik se ne razumije./… kako vi zovete to. Međutim, svi bi trebali imati taj pristup tako da bi mogli to napraviti. E sada, da malo završim. Moram ovdje konstatirati da su mirovine niske ali nitko se ne buni protiv toga ako je to stvarno. Zašto? Zato jer je uvijek bilo prava iz mirovinskog osiguranja su bila takva kakva su bila prema mogućnostima fonda. mi se moramo zalagati da primjenjujemo izvorne zakone mirovinskog osiguranja, da se nitko ne petlja u te fondove jer mi moramo znati da je 1992. uzeta da se tijekom 90-tih godina oslobađalo doprinosa. Ja bi volio da mi točno znamo koja su to sredstva pa bi se ta sredstva mogla koristiti za povrat obeštećenja i ne bi nikakvih problema bilo da bi mi to mogli vratiti. Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik Pero Kovačević. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, predstavnici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje! Prije svega, moram prosvjedovati što danas nema nikoga od ministara iz Vlade kad se raspravlja o ovako bitnoj i važnoj temi zbog toga što nije cilj rasprave o izvješćima, u ovome slučaju o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, konstatirati kakva je situacija nego je cilj ovakvih izvješća donijeti zaključke koje će ovako loše stanje popraviti i dati mogućnost da položaj umirovljenika više ne bude ovakav kakav je. tri bitne poruke iz ovoga izvješća. Prva je bitna poruka i ukazuje na surovu zbilju a to je kakav je danas položaj hrvatskoga umirovljenika ako preko 570 tisuća, odnosno skoro 650 tisuća umirovljenika od milijun i 100 tisuća nema dovoljno sredstava za zadovoljavanje onih najnužnijih potreba za život, znači ne mogu osigurati minimum za jedno dostojno življenje i da mogu pomoći i svojoj obitelji, a znamo da u mnogima situacijama ti umirovljenici koji imaju tako niska primanja na žalost uzdržavaju i svoju djecu koja su nezaposlena. nezaposlena. I to je najbolje oslikalo jučer prenešeno izvješće ove agencije Ujedinjenih naroda prema kojem proistječe, a znači jučer je bio međunarodni Dan borbe protiv siromaštva, da je nama oko 40% pučanstva ispod minimuma i da se može smatrati da je siromašnim jer ne može zadovoljiti prijeko potrebne egzistencijalne uvjete za sebe i za svoju Sama činjenica da je prosječna mirovina iznosi 1.868,00 kuna, a da ispod te prosječne, tu prosječnu mirovinu ne prima najmanje 500 tisuća umirovljenika dovoljno govori o situaciji u kojoj se nalaze umirovljenici i također je poseban još problem novih umirovljenika, jer iz godine u godinu odnos mirovine prema prosječnoj plaći je sve niži i niži. Sada iznosi 42%, prema tome a i to nije dovoljno i prosječna plaća ako se uzme ona košarica sindikalna koliko bi trebalo za zadovoljavanje potreba i onda se ne treba čuditi da se događaju razno-razne situacije. Prema tome danas smo mi locirali tri najvažnija problema zbog čega je mirovinski fond, mirovinski sustav, znači prvi sustav ovdje, mislim na žalost on će egzistirati jer je puno korisnika mirovine temeljem međugeneracijske solidarnosti kada se uzme i starosna struktura naših umirovljenika vidljivo je da se tu moraju poduzeti mjere. Jedan dio mjera kojih je bitno opet ovdje pomenuti, to se odnosi na onaj dio da su doprinosi svake godine, znači za izdvajanje što se izdvaja, osiguranici, znači radnici, sve su manji i manji. Znači prema ovom izvješću fond, odnosno Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje samo sa 57,6% zadovoljava ukupna sredstva a to su preko 27 milijardi kuna koje služe za isplatu mirovina dok 42,4% zadovoljava iz državnog proračuna. Znači tu možemo reagirati jer znamo da je većina poslodavaca prijavljuje radnike na minimalnu plaću pa činjenica što je i stopa veća ne znači ništa. Ne znači ništa. Stopa je veća recimo nego što se kaže da je stopa bila 70-tih godina, sada je ona oko 20% ali tada je bilo veći broj, odnos je bio 3:1, čak je jedno vrijeme bio ranije i 6:1. Znači ovaj dio gdje mi možemo reagirati, znači povišenje te minimalne minimalne plaće i da pravna država radi u onome dijelu da poslodavci ne varaju, oni varaju i državu s jedne strane, ali varaju i radnika jer sutra će on biti umirovljenik, a znamo da je prvi sustav uzajamnosti i solidarnosti bazira se na tome da visina mirovine bi trebala biti adekvatna razdoblju koje je izdvajao i iznosima koje je izdvajano, odnosno uplaćivano u Hrvatski Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Drugi dio bitnih mjera odnosi se na onaj dio da nama očito iako imamo standarde, ali nam ne funkcionira u praksi, a to je opet poslodavac koji ne osigurava svojim radnicima zaštitne mjere kako su propisane i koji su standardi jer je vidljivo da nam se, sada je negdje oko 234 tisuće 829 korisnika invalidskih mirovina. Prošle godine je negdje preko 7 tisuća bilo novih i prema tome to je bit zaštite na radu, primjena svih tih mjera, jer na taj način će se smanjiti broj onih koji će odlaziti u invalidsku mirovinu. To se isto odnosi i na ovaj dio vezano za tzv. beneficirani staž, odnosno poseban staž. staž. To je negdje 110 tisuća korisnika. Prema tome ako mi ne budemo poduzimali ovakve mjere ovome … plus onaj dio što je najvažniji, a to je vezano da se mi konačno obračunamo s onima koji su opljačkali državu u pretvorbi i privatizaciji, jer broj oko 400 tisuća radnih mjesta nije nitko izmislio, to je utvrdila Državna revizija koja je kazala da je u procesu i tijekom pretvorbe i privatizacije 400 tisuća ljudi završilo na cesti i vidljivo je da je jedan dio dio korisnika privremenih invalidskih mirovina ušao u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, jer recimo 1990. je bilo 656 tisuća korisnika mirovina, sada imamo danas negdje preko milijun tisuća. Znači tu se može naći i ta brojka i sve ono o čemu govorimo. Treći je problem, četvrti odnosi, ovaj što je rekao i sam ravnatelj, da to je da je stvarno bilo nelogična situacija od 2000. godine jer znamo da se Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje iz portfelja Hrvatskog zavoda za privatizaciju, Hrvatskog fonda za privatizaciju dao koja su trebala služiti u smislu poboljšanja položaja umirovljenika, odnosno poboljšanje prihodne strane, a na kraju tim portfeljom je upravljao opet taj Hrvatski zavod za privatizaciju. Mislim to je stvarno noncens da ne može biti veći. To je varijanta da ja upravljam recimo imovinom potpredsjednika Vlade ili potpredsjednika Sabora. … /Upadica se ne čuje./ … Evo vidite, a ovdje može. E pa tu smo sad. Evo to sam vam htio, evo vidite tu sada može ovdje ne može. Prema tome ima puno tih dubioza i situacija moramo donijeti zaključke koji će ići u smislu saniranja ove situacije i davanja perspektive to smo obvezni i prema sadašnjim umirovljenicima, znači prema našim prema našim djedovima, prema našim roditeljima, a to smo obvezni i radi svih onih koji će sutra otići u mirovinu, za 10 godina jer ovo ne vodi na dobro ako se zadovoljimo samo s ovim izvješćem a ne poduzmemo odgovarajuće mjere koje će ovo stanje popraviti. Jer moramo biti svjesni, predstavnici predstavnici ne mogu napraviti ništa više ukoliko mi kao Hrvatski sabor ne donesemo propise, odnosno ne poduzmemo mjere da se ta situacija dovede u red. Hvala lijepo. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Vidović. Ispravio bih jedan navod netočan koji zapravo skriva bojim se onda pravu istinu. Naime kolega Kovačević kaže da je prosječna, udio prosječne mirovine i prosječne plaće 42%. U kolovozu je iznosio taj, to je mirovina sa zaostacima dakle za usklađivanje. Drugim riječima mi možemo očekivati da će ona u 12. mjesecu ili u siječnju opet biti ispod 39%. Tek toliko da znademo o čemu govorimo da se ne zamagljuje zapravo prava istina. Udio mirovina u prosječnoj plaći permanentno otpada u, 2003. godini najviše je bio 45%, 49,7% u 2002. godini. Riječ ima uvažena zastupnika Ljubica Lalić. Pa uobičajeno kao i svake godine pred nama je izvješće o poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u prethodnoj godini. To je zbir podataka koji će nam malo govoriti ukoliko se ne upustimo u analitiku. Iščekujući izvješće očekivali smo u njemu takvu analitiku, ali ju nismo dobili i stoga možemo reći da je sam-o izvješće nije ništa kvalitetnije od prethodnih godina, što pokazuje da izvjestitelji nemaju sluha za zahtjeve i prijedloga narodnih zastupnika. Iz predočenih podataka vidjet ćemo da unatoč glomaznom činovničkom aparatu zahtjevi za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja ne rješavaju se u potpunosti. U promatranom razdoblju 28,26% zahtjeva za starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu ostalo je neriješeno, a za invalidsku mirovinu ostalo je neriješeno 29,04%. Ako pogledamo po područnim službama vidjet ćemo da je samo Područna služba u Koprivnici gotovo ažurna, dok ostale službe bilježe zaostatke do čak 45%, kao npr. Područna služba Zadar. Kao i prethodnih godina i sada želim ukazati na nedopustivo dugotrajno, na nedopustivost dugotrajnog rješavanja jer se radi o ljudima koji su svoju mirovinu zaradili i najčešće nemaju nikakvih ušteđevina kako bi dugo mogli čekati na ono za što su kroz svoj radni uredno izdvajali. Ako ažurna može biti Područna služba u Koprivnici nemoguće je naći ispričive razlike za kašnjenje ostalih službi. Pri tome valja imati na umu da broj zaposlenih u Zavodu raste u odnosu na prethodne godine, a ipak se ažurnost ne postiže. Iako ovo izvješće ne sadrži komparativi prikaz podataka u odnosu na nekoliko prethodnih godina ipak ćemo vidjeti da u Hrvatskoj ima milijun 498 tisuća osiguranika i milijuna 15 tisuća umirovljenika, što pokazuje mali porast broja osiguranika nad umirovljenicima. Taj blagi porast osiguranika bilježi svaka županija, osim županije Brodsko-posavske. Tamo se u odnosu na 2004. godinu bilježi pad osiguranika ali i porast broja umirovljenika. Taj podatak može iznenaditi samo one koji ne znaju da upravo ta županija ima najniži bruto društveni proizvod u Hrvatskoj, a gdje nema proizvodnje nema niti novog zapošljavanja niti novih osiguranika. Upravo taj podatak govori o politici neravnomjernog razvoja regija i županija unutar regija, što bi morala biti zadaća državne vlasti. Brodsko-posavska županija je na margini interesa državne vlasti, a županijska vlast je nemoćna u odnosu na birokratski bedem državne vlasti. Podaci na državnoj razini i nadalje ukazuju na neodrživost mirovinskog sustava u kojem je omjer umirovljenika i osiguranika 1:1,39. Ta neodrživost bila je razlogom potrebe mirovinske reforme koja je osmišljena i zakonom definirana tijekom 1997. i '98. godine. A Zakon o mirovinskom osiguranju počeo se primjenjivati od 1. siječnja '99. godine. Danas 7 godina od početka primjene reforme i zakona vidljivo je da je reforma bila neosmišljena, bez simulacije što će ona značiti za nadolazeće umirovljenika. Danas je svima, osim Vladi Republike Hrvatske itekako jasno da je reforma nepravedna. Iz Vlade doduše dobivamo kontradiktorne izjave. Na prijedlog Kluba zastupnika HSS-a, kojim se ispravlja nepravda, pa prema tzv. novim umirovljenicima Vlada daje pisano mišljenje u kojem navodi da ispravak po nama nepravde nije moguć jer narušava reformu mirovinskog sustava, što ukazuje da Vlada upravo takovu reformu je htjela. Suočena je s mišljenjem javnosti. Premijer kaže da problem postoji, ali ne prihvaća naš prijedlog rješenja, nego uobičajeno obećava da će problem riješiti naredne godine. Novi umirovljenici rješenje trebaju sada jer njihova prosječna mirovina iznosi svega 29% prosječne plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj. Oni ne mogu čekati rezultate nadmudrivanja neke navodno formirane radne grupe. I onima koji su nakon 1.1.'99. godine otišli u mirovinu treba nadoknaditi ono što im je oduzeto nepravednom i socijalno neosjetljivom reformom. Tih umirovljenika ima 320 tisuća danas, a u konačnici će ih biti 700 tisuća. Govoriti o tzv. novim umirovljenicima ne znači prestati govoriti o svim umirovljenicima čije mirovine iz dana u dan realno padaju. Sreću zbog povrata duga starim umirovljenicima vrlo brzo izbrisala je spoznaja da za svoju mirovinu danas mogu puno manje kupiti nego što to moglo se prije 3 godine. Koalicijska vlada zatekla je mirovine na razini 34.41% prosječne plaće. Donošenjem zakona koji se počeo primjenjivati od 1.1.2001. godine započet je proces povrata duga, a prosječna mirovina u odnosu na plaću je rasla tako da je 31.12.2003. godine dakle na kraju mandata koalicijske vlade iznosila 44,71% Umjesto daljnjeg rasta, sukladno predizbornim obećanjima mirovina je počela padati, tako da danas iznosi 39% prosječne plaće. Istodobno s donošenjem Zakona o povratu duga donešene su izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju kojim se mijenja formula usklađenja mirovina temeljem koje mirovine realno padaju. Dakako da se pitamo tko to vraća dug umirovljenicima, država sigurno ne. Vraćaju se sami umirovljenici kroz smanjenje mirovina i kroz prodaju svojih dionica koje imaju u društvima kapitala, kao npr. Pliva. I nadalje, 33% umirovljenika ima mirovinu do tisuću i 500 kuna mjesečno. Ako pogledamo strukturu umirovljenika vidjet ćemo da je kod invalidskih mirovina prosječna dužina radnog staža 23 godine. Očito je da su naši radnici premladi postali potpuno nesposobni za rad i kao takovi su umirovljeni. Nažalost danas poslodavci nemaju obvezu zaposleniku ponuditi radno mjesto koje odgovara njegovoj preostaloj radnoj i zdravstvenoj sposobnosti. Kod nas u praksi ne funkcionira Zakona o prekvalifikaciji i profesionalnoj rehabilitaciji, što nije praksa europskih zemalja. U ovoj dvorani u obrani zakona čula su se preoptimistična očekivanja od tog zakona. Međutim, kada smo prošli tjedan razmatrali izvješće proračuna za prvih 6 mjeseci tada smo vidjeli da nema plasmana sredstava za prekvalifikaciju i profesionalnu rehabilitaciju. Ta kategorija je definitivno isključena iz svijeta rada bez obzira što je najveći dio još uvijek zdravstveno i radno sposoban za neke druge poslove i dakako u nekim drugim uvjetima rada. Nadalje, tablica prihoda od doprinosa pokazuje nam da je u 2005. godini povećan prihod od doprinosa u odnosu na 2004. godinu za 5,6%. Ne znamo koji je razlog tome, ali znamo da nije uvedena financijska disciplina, da i danas možda najveći dio poslodavaca radnicima legalno isplaćuje tek najnižu plaću, a preostali dio na crno bez obustavljenih doprinosa i mirovinskog osiguranja. Prema izvješću Državnog odvjetništva do danas je država prijavila više od milijardu i 900 milijuna kuna stečajnih potraživanja. Najveći dio se odnosi na Najveći dio se odnosi na neuplaćene doprinose, a vrlo malo se naplati u stečajnim postupcima. Zavod nam u izvješću kaže da ima nenaplaćena potraživanja s osnova dividendi, odobrenih kredita i obračuna kamata. Kaže, za pojedina potraživanja pokrenuti su pred nadležnim sudovima odgovarajući pravni postupci. Ne znamo kome, zašto i pod kojim uvjetima su odobravani krediti, ali znamo da nisu vraćeni, a za neka potraživanja pokrenuti su sudski postupci. U ovom dijelu se ne daju potpune informacije što daje osnova za sumnju da se ponovno sa sredstvima umirovljenika postupa kao u vremenu između '90. i 2000. godine, što je dovelo do osiromašenje Mirovinskog fonda, a mirovine će i nadalje bilježiti blagi ali sigurni pad. Posebice je zabrinjavajuća financijska nedisciplina pa smo primjerice jučer nas pet zastupnika u Ministarstvu poljoprivrede saznali da se jednom poduzeću koje je u državnom vlasništvu radnicima isplatila neto plaća bez uplaćenih doprinosa za mirovinsko osiguranje, samo u jednom malom poduzeću nije uplaćeno 6 i po milijuna doprinosa, nije veliki iznos, ali je užasna poruka. To je poruka Vlade Republike Hrvatske svim poslodavcima u Republici Hrvatskoj – nemojte uplaćivati doprinose, jer ako mi kao Vlada ne uplaćujemo, nemojte ni vi, jer sankcije ćete izbjeći, a uostalom sankcije neće ni uslijediti. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda, uvažena zastupnica Lelić. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolegica je u svom izlaganju iznijela netočne podatke udjela plaće, udjela mirovine u neto plaći od 2000. do 2003. godine, a i da je bilo porasta plaće, udjela mirovina pitanje da li je to odraz smanjenja plaće ili porasta mirovine. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Kažete kolegice Lalić da umirovljenici sami sebi vraćaju dug. Vidite, to je također jedno umijeće Vlade, jedan trik ove Vlade koja ne daje ništa, a figurira kao da daje. I to je također, jeste sami sebi umirovljenici vraćaju dug, tu ste potpuno, potpuno u pravu. Naš premijer je rekao prije nekoliko mjeseci upravo pompozno najavljujući povrat duga, rata, i tako već znamo kako se to svela priča na dva, tri slova, jer su najprije otpali oni koji su umrli ne dočekavši to, pa se njima nije priznali iako dugovi uvijek terete nasljednike, zatim prevara je bila sa obiteljskim, jer ni obitelj, nositelji obiteljskih mirovina u pravilu žene koje nasljeđuju muževljevu mirovinu i oni su izuzeti iz tog povrata, međutim eto dakle i to nešto malo što je ostalo, na koji način se vraća. Premijer je rekao da su sredstva osigurana, da bi prije mjesec dana niti toliko rekao što ste vi protiv prodaje Plive, zar ste vi protiv toga da se umirovljenicima vrati dug. Dakle, vraća, dakle nije to bila istina. Ili nije istina što sad govori ili nije istina ono što je rekao prije. A kolegice Lalić vi ste potpuno u pravu. Nije istina ni što je rekao prije, ni sada. Umirovljenici istina je sami sebi vraćaju dug. Ali to dakle figurira kao da eto ova Vlada vraća dug. **Milinović, Pa kolegice Antičević, ja se slažem kad ste rekli, evo vidite, znaju kolege da ću ja istinu reći i to argumentirano pa zato mi i ne dopuste da imam uključen mikrofon. Dakle, apsolutno se slažem s vama da je Vlada vrlo vješta u trikovima kojima obmanjuje hrvatski narod. Međutim, ti trikovi neće dugo trajati. dokazivali kako nije točno da mirovine realno padaju, uspoređujući sa prosječnom plaćom Republike Hrvatske pa se kaže ne padaju mirovine nego pada plaća. Međutim, naši roditelji koji su umirovljenici ili ne daj Bože koji nisu umirovljenici jako dobro znaju da za mirovinu koju danas dobiju mogu puno manje kupiti nego što su mogli prije 3 godine. Njih ne može usrećiti ni takozvani povrat duga starim umirovljenicima jer mi u ovom trenutku imamo 320 tisuća novih umirovljenika čija je mirovina jad i bijeda, a Vlada kaže ne, ne smije

što su kroz svoja izdvajanja tijekom radnog vijeka izdvojili i dali, a s ove strane kaže mi vraćamo dug starim umirovljenicima. Kome, koliko i tko to vraća? Ma umirovljenici su itekako svjesni danas da im ne vraća onaj koji im je uzeo, nego vraćaju sami sebi kroz smanjenje mirovina, a to je smanjenje mirovina je dar ove Vlade, jer je ta ista Vlada nakon donošenja Zakona o povratu duga umirovljenicima donijela izmjene i dopune zakona kojima se mijenja formula usklađenja. Pa u stvari replika je bila na istu temu. Za mene je dosta veliki cinizam kada se aktualna vlast odnosno Vlada hvali time da vraća, a vidimo kako vraća dug umirovljenicima. Ja sam jedan od onih koji misli i slažem se s argumentacijom koja je iznijela da umirovljenici sami sebi vraćaju dug i da je realno njihov položaj sve teži i teži i da će biti ako se ovako nastavi još teži. Nemojmo zaboraviti, ja sam evo zastupnik u trećem mandatu, da mi je osobno od tadašnjih premijera hrvatske Vlade ovdje u sabornici odgovarano kad sam pitao da li će, da li Vlada ima namjeru da vrati dug umirovljenicima, odgovarano mi je da hrvatska država ništa ne duguje umirovljenicima i da im ništa nije uzeto. Bivši premijeri HDZ-a. Činjenica je, činjenica je da sam ja to bar tri, četiri puta dobio takav odgovor od premijera HDZ-ove Vlade. Činjenica je da, činjenica je da kad se napokon prihvatilo to da se prizna da je nepravedno uzeto, oteto, ne znam ukradeno kako tko to zove, umirovljenica toliko i toliko mirovina da se to smatralo strašno velikim napretkom u rješavanju ovih problema. I način na koji se to sada dešava mislim da zaista je takav da se stvorio jedan perpetuum mobile, u navodnike, politički da oni koji su zakinuti sami sebi vraćaju otežavajući sve više svoj položaj. … /Upadica: Zahvaljujem. Odgovor na repliku/ … Utoliko je cinizam to veći kad se Vlada hvali sa velikim uspjesima Pa vidite kolega Jurjević zaista kad malo vratimo film tih umirovljenika unazad onda se moramo puno toga prisjetiti. Vi ste tome osobno svjedočili jer ste zastupnik u tri mandata i uistinu ona Vlada koja je bila iste političke opcije kao što je i današnja Vlada, je izrijekom rekla: «Ne, dug prema umirovljenicima ne postoji!» To je rekla potpredsjednica Vlade, to je rekla tadašnja ministrica. Mi danas čujemo iz ovih klupa osporavanje i tvrdnju kako je to neka tuđa Vlada. Pa mi se sad na koncu moramo pitati da li Vlada koja je u tom trenutku, provodi neku svoju politiku a ne politiku stranke zahvaljujući kojem je došla da da vlada hrvatskim narodom. Vlada, znadete i sami naziv vlada je neodgovarajući jer Vlada ne može vladati, ona mora služiti narodu. … /Upadica se ne razumije./ … A iz ovog primjera na umirovljenicima, pa ćemo sutra imati primjer i danas ga već imamo na novim umirovljenicima mi uistinu vidimo da Vlada se uopće ne vara kad kaže da ona vlada. Ona uistinu vlada a ne upravlja na dobrobit tim ljudima. I onda kad je pod odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske i ondašnja Vlada morala priznati da dug starim umirovljenicima postoji i tada su bili vrlo stidljivi. Nisu imali hrabrosti donijeti zakon kojim će ispraviti tu nepravdu, ali 2000. godine koalicijska Vlada donosi Zakon

i zastupnici iz Stranke umirovljenika. To isto je priznao i premijer Sanader u jednom od postavljenih, odgovora na zastupnička pitanja.

razumiju./ … Riječ ima uvaženi zastupnik Stjepan Bačić.

karakteristika ovog izvješća koje smo dobili danas je da je iz tog izvješća iscurila jedna milijarda. Iscurila je jedna milijarda iz portfelja Zavoda, a iscurit će i više kad se tom pribroji 13,99% tog portfelja kojeg je činila Pliva. No da se vratim na onu prvu milijardu ili točnije rečeno 914 milijuna 571 tisuću 639 kuna. O čemu se radi? Radi se o tome da je u privatizaciji u jednom trenutku donesen Pravilnik o prodaji i zamjeni dionica i prema toj prodaji i zamjeni dionica koja je tekla na ovaj način kako je to revizija napisala, nabrojit ću samo nedostatke te zamjene bez javnog prikupljanja ponuda. Bez odluke nadležnih tijela, nije bila obavljena procjena vrijednosti primljenih i danih dionica. Nisu bili vidljivi podaci o poslovanju društava. Nisu bili pribavljeni izvorno ovjereni dokazi o vlasništvu dionica. Ugovori nisu bili označeni rednim brojem. U ugovorima nije naveden akt ili propis na temelju kojeg je zamjena obavljena. Nije bila definirana svrha zamjene. Zamjene nisu obavljene u interesu fondova, mirovinskog ni fonda, Fonda za privatizaciju. Nisu vidljivi podaci o udjelima u temeljnom kapitalu društava prije i nakon zamjene i zamjenjivane su dionice društava u kojima nije postojalo za to pravo. Na temelju takvih zamjena koje su, za koje revizija kaže da nisu napravljene u skladu sa zakonom, napravljen je dug, ustvari oteto je umirovljenicima 900, znači gotovo milijardu kuna. Od tih milijardu kuna koje su otete ne postoji ni riječi u ovom izvješću. 2004. ste lijepo napravili jedno poglavlje u kojem piše: «Potraživanje od Hrvatskog fonda za privatizaciju za više ustupljene dionice.» Odjednom tog nema. Nestalo. Tko je odobrio da tog više nema? Tko je to uzeo umirovljenicima i kud je otišao? Je li to riješeno, jeste to sami dali? Je li to Vlada dala? Je li to bila zatvorena sjednica? Je li bila telefonska sjednica Vlade? Nigdje ni riječi na koji način su ti novci nestali? Ne znam, vi ćete vjerojatno reći: Dali smo na upravljanje Fondu za privatizaciju. Tako je, točno. Dano je na upravljanje i rekli ste po novom zakonu, Fond za privatizaciju raspolaže i do sad je raspolagao sa vašim jer ste vi napravili ugovor s njima po kojem ste im dali da tim raspolažu i to 27. srpnja 2000. godine. Od tada Fond za privatizaciju, normalno nikad nije podnosio izvješće Hrvatskom saboru, a i sami ste napisali 2004. godine: «S obzirom na to da Hrvatski fond za privatizaciju do kraja veljače 2005. godine», to ste napisali u izvješću 2004. 2004. «nije dostavio izvješće o stanju portfelja zavoda.». Ja znam da niste vi krivi za to ali me zanima gdje su? U ovom se uopće ne spominje dug prema umirovljenicima. Tko i kako će vratiti taj dug? A taj dug je stvaran od '94. do one godine kad je zamjenjivano svake godine pomalo još, '94. ništa, ali onda redom '95., '96. i redom. Da li će to umirovljenici ikad dobiti u fond? To je prva stvar. To je prva milijarda koja fali, a ni riječi o milijardi koja je umirovljenicima ukradena. Blago sam rekao ukradena. Da se vratim i na ono što ste isto tako napisali u izvješću za 2004. godinu, a to je pet najjačih dionica po udjelu u strukturi portfelja na dan 31. prosinca 2004. godine. Znate koje su firme tada navedene kao najbolje firme u tom portfelju? Prva je "Liburnija Rivijera" hoteli Opatija sa 17,9% udjela. To znamo u kojoj fazi i znamo i pretpostavljamo da će ta igra sa "Liburnijom" koštati ovu državu najmanje 700 milijona kuna. A znate tko je drugi? "Pliva" Zagreb sa 13,99% udjela u tome. I pitam vas lijepo tko vraća umirovljenicima dug? Ma oni sami gospodo. Prodajemo njihovo. Oni su bili vlasnici 13,99. Ustvari njihovo vlasništvo je bilo 13,99 njihovog portfelja i to im uzimamo i s tim im vraćamo dug. Ja ne znam je li imate neko drugo suvislije objašnjenje, ali tako piše u vašem izvješću od 2004. godine. U 2005. normalno da ne spominjete to jer to je sad aktualno, ispustili ste i ispala je jedna milijarda duga koji je već odavno, a sad ispada i "Pliva". Nema više ni toga, a u idućem izvješću neće biti ni "Liburnije" jer će i ona biti pojedena i nju ćemo platiti onoj gospodi i znamo kako se zovu. Gospodo ovo Izvješće, evo klub je rekao da ćemo primiti na znanje. Ja smatram da izvješće u kojem je ispala jedna milijarda ili bolje rečeno ni riječi o tome tko je i kako ukrao umirovljenicima još jednu milijardu ja osobno ću glasati protiv. Korenika. **Korenika, Miroslav (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Kapraljeviću obično o stanju portfelja trebali bi voditi brigu oni koji su vlasnici toga portfelja. Međutim, sasvim sigurno ako već umirovljeničke udruge nemaju prilike voditi preko upravnoga vijeća "Plivu" ja mogu pitati sebe i vas, kažete isparila je milijarda kuna. Zanima me što radi uprava Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s jedne strane, zašto ne potenciraju da takvo izvješće dođe pred njih, što radi Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, pa na kraju krajeva i ovaj Visoki dom koji na kraju treba verificirati to? Očito da nikome nije stalo, barem osim nas iz opozicije da se jasno i glasno kaže kuda su nestali novci, a moram priznati da se potpuno slažem s vama prodajom dionica "Plive", vraćanje duga umirovljenicima to mi iz opozicije neprestano i tvrdimo oni sami sebi vraćaju dug, samo je pitanje koliko imamo snage priznati da je to tako. Na kraju krajeva pročitajte i u uvodnom dijelu gdje se kaže, u uvodnom dijelu izvješća da danas ni stopa od doprinosa od 20% nije dovoljna za financiranje mirovina koji iznose oko 42% plaće. To je srećom ili bolje rečeno nesrećom bilo 2005. godine. Prosječna mirovina je danas u odnosu na prošlu plaću znatno niža. Prema tome, očito da nekome nije stalo da se …/Govornik se ne razumije./… novci u portfelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i zato je stanje takvo kakvo jest. Inače, da je stanje drugačije uvjeren sam da bi i Vlada, ali i Upravno vijeće, pa i uprava Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje itekako dala podatke o stanju portfelja koji je u Hrvatskom fondu za privatizaciju. Ovako mi možemo kukati, tražiti, ali vjerojatno nikada dobiti nećemo. **Milinović, Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Korenika ja se potpuno s vama slažem. O svim stvarima i prošle godine sam ukazivao na ovaj problem, i prošle godine sam ukazivao na Izvješće za 2004. na to da za Fond za privatizaciju ne gospodari dobro baš umirovljeničkim dionicama, udjelima i govorio sam raskinite ugovor s njima, vratite te dionice sebi na upravljanje, ne dozvolite da vas se krade. Međutim, oni ne da raskinu ugovor oni ispuste iz izvješća i sad se ne vidi da tog više nema. Ili mi bi trebali biti takvi da ne primijetimo da tih milijardu fali. A ovaj drugi dio da sami sebi vraćaju dug činjenica sad ćemo prodati "Plivu", šta ćemo nagodinu prodati? Doći će i iduća rata. Ja ne znam šta je iduće za prodati i da li će i to biti riješeno na tajnoj sjednici. **Milinović, Za mene je općenito apsurdna podjela na stare i nove umirovljenike jer imamo kategoriju umirovljenika ili nemamo jer ćemo uskoro dijeliti ne znam po kojem kriteriju, možda po spolu, nemam pojma, ali zaista je apsurdno da živimo u društvu u kojem se isplati šta manje raditi kako biste ostvarili što bolju poziciju, a jedna i druga je jadna umirovljenička pozicija. Ali apsurd, nelogično je, ne ide u glavu normalnom čovjeku da šta radiš duže da si u lošijem položaju. To jednostavno ne pije vodu, to je nešto šta proturječi elementarnoj logici. I isto tako je protivno logike i protivno je pravdi da se iz imovine koja je zajednička, iz mirovine Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ustvari da jedan dio umirovljenika na određen način drugom dijelu umirovljenika daje, sebi oduzima, a sve skupa je apsurd da općenito umirovljenici sami sebi vraćaju dug i to na dva načina. Ne samo na ovaj način, nego i na način šta njihove šta se usporio rast mirovina pa iz te razlike također umjesto da normalno rastu mirovine ta razlika je isto onaj dio iz kojeg se ustvari tobože vraća taj dug.

otvorili i tu temu starih i novih umirovljenika. Ako se nastavi ovakvim tempom 2009. godine mirovina će biti 900 kuna za isti rad, za isti broj godina staža, za istu plaću i za recimo puni radni staž će ljudi 2009. koji budu odlazili u mirovinu dobivat 900 kuna. Ja se čudim Stranci umirovljenika, čudim se i vama gospodo kako se ne borite da to bude drugačije. Vi bi trebali predlagati mjere. U ovom izvješću je trebalo biti predloženo na koji način ćete se izborit i za ovu milijardu. U ovom izvješću je trebalo pisat i objasnit ste trebali da umirovljenici sami sebi vraćaju dug. Toga u izvješću nema. I ne mogu vjerovat da se svi mirimo tom situacijom da jedna milijarda iscuri preko noći bez riječi objašnjenja. **Milinović, Kad pitate kolega tko vraća dug umirovljenicima, kod ovog vašeg pitanja na koji sami odmah dajete odgovor da ga vraćaju sami umirovljenici ali time se u biti razotkriva još jedna Vladina obmana pa i u svezi dobrog punjenja proračuna i dobro gospodarskog rasta koji ne iznosi 6% nego iznosi 3,5% a sve je bilo jasno nakon famozne Vladine preporuke Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje da dionice "Plive" prenesu se u imovinu umirovljeničkog fonda kako bi se paket od 18% vlasništva te tvrtke prodao dobrom američkom "Barru" za dobar jedan stisak ruke, jedan smiješak i tako smo ponovo stvorili dvije kategorije umirovljenika i jedna kategorija već i onako osiromašenih koji ne mogu živjeti ni s tom mirovinom. Eto namiruje se u tobože jednom minornom djelu na račun one druge. I ponovo imamo povrat '90.-tih. Ponovo hrvatski zavod služi kao kao samoposluga iz koje se vadi kad što ustreba i kako bi se figuriralo eto u tom smislu tobožnjeg povrata duga. Tako je dobro u ime kluba SDP-a naš kolega Vidović apostrofirao da je Odluka o predaji dionica "Plive" koju su donijeli članovi Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje sama po sebi skandalozna i dakle ponavljam kada je premijer Sanader najavio prvu isplatu rate duga umirovljenicima rekao je da postoji novac za drugu ratu no to nije bilo točno. Novac je i tada bio iz kredita. I na hitnoj sazvanoj sjednici upravnog vijeća od 4. listopada pod pritiskom Vlade donesena je upravo i sporna odluka. Eto u tome se razotkriva sav sav ovaj krik kojeg dobro jedan naš ugledni tjednik naziva kako upravo i sam Potemkin, ministar Katarine II je bio zaista bebe u odnosu na Potemkinova sela ove Vlade. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče! Pa evo kolegice ja bi samo ponovio ono što sam ja već rekao. "Liburnija rivijera" hoteli i "Pliva" čine 30 i 30 i nešto sitno, preko 30% portfelja zavoda. "Liburnija" neriješena, pod upitnikom i to pod velikim upitnikom a "Pliva" otišla. Ostalo je nešto jadno, malo i nikakvo. **Milinović, Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik Zvonimir Mršić. Nije u dvorani. Gubi pravo na raspravu. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje gospodin Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora! Ja se osjećam dužan odgovoriti na jedan dio pitanja. Hvala Bogu na neka odgovaram već treći put danas. Odgovorit ću prije svega na evo jedan dio pitanja koji se odnosio na poboljšanje rada zavoda i evo pitanja koje je postavio gospodin uvaženi zastupnik Stjepan Kozina, zašto se vode regresni postupci? Vrlo jednostavno. Vode se kad su u pitanju pretplate, kad su privremena rješenja i kad je u pitanju smrt kod obiteljskih mirovina nemoguće je a ne odrediti rješenjem iznos mirovine koji pripada i na kraju ako bude pretplata u pitanju moraju se voditi regresni postupci. Koji se sporovi vode pred Trgovačkim sudom? Vode se sporovi vezani za to sam već gdje su dionice prodavane ili mijenjane iz portfelja sa drugim trgovačkim društvima a to je već bilo dosta govora o tome. Aktualna vrijednost mirovine je jedna je jedna od bitnih tema vezano za status novih umirovljenika na stručnoj radnoj skupini koju je Vlada osnovala i jučer je održan sastanak. Vezano za informatizaciju zavoda mogu reći da zavod radi po sistemu da se informatiziraju poslovni procesi. To je važno. Nije nužna informatizacija svakog radnog mjesta mada mi imamo standard prema kojem radimo a to je jedan čovjek, jedan PS-i. To je vrlo visok standard i u ovom momentu zavod ima više od 800 priključaka Interneta. I zaista se radi na tome da se dostigne taj i bolji informatički standard. Jedan dio pitanja odnosio se na na ažurnost službe. Nedvojbeno je da kad bi zavod bio superažurna služba, kad bi zavod imao 100% ažurnost, kad bi zavod sva svoja rješenja donosio u svim službama u 100% iznosu, da modernizacije i preustroja zavoda ne bi ni trebalo. Međutim, zavod ima problem koji traje godinama pa i desetljećima da je on neažuran, ali je činjenica da iz godine u godinu a osobito u razdoblju 2005. u izvještajnom razdoblju mi to previdili ili ne je zavod postaje sve ažurniji zahvaljujući našem programu modernizacije i donesenom programu ažurnosti. Vezano za dionice ja se neću upuštati apsolutno u onaj dio rasprave za koji smatram da spada u političku domenu ali moram napomenuti, evo bilo je postavljeno pitanje zašto, da smo mi napravili Ugovor o gospodarenju što je točno i zašto ne raskinemo taj ugovor? Pa za Boga, treći put ću objasniti evo i napomenuti da je i bilo je da li je zavod samoposluga ili nije? Ako je to tako to možemo različito shvaćati. Činjenica je da je ponavljam treći put a ja vjerujem prošle godine bar jedno dva puta da je na snazi i dalje Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji po kojem je zavod bio dužan na temelju tih odredaba sklopiti ugovor sa Fondom za privatizaciju. Da li je to dobro ili nije, to je druga stvar. Ja se mogu s vama složiti. Ali, činjenica je da ako su sredstva iscurila ona su iscurila ponovno preko Fonda za privatizaciju u zavod i služe za isplatu mirovina. Evo primjerice, tijekom 2005. uprihodovano je na temelju prodaje i zamjene dionice 127 milijuna. Sredstva neće nestati, ona će doći u zavod. da će poslovanje zavoda u idućem razdoblju biti korektno na temelju zakona a onaj dio o kojem je bilo govora vezano za nepravilnosti koje su se događale one jesu, to je točno, predmet istrage i Državnog odvjetništva i policije i zavod aktivno odnosno naše društvo HMO d.o.o. aktivno surađuje i dostavlja dokumentaciju s kojom raspolaže i kontinuirano nastavlja započetu suradnju i sa odvjetništvom županijskim državnim i sa policijom, i do sada je obrađeno preko 200 tih društava. I o rezultatu toga odnosno će ovisiti ishod sudbine tih društava. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda uvažena zastupnica Lalić. zavod ili on kao rukovoditelj nije odgovoran za neažurnost, kao to je neka uobičajena pojava. Gospodine ravnatelju, to bi bila uobičajena pojava da je svugdje u svakoj područnoj službi otprilike isti postotak. Međutim, teško je naći opravdanje da primjerice u koprivničkoj područnoj službi je svega 6% neriješenih predmeta a u Zadru 45%. Ja znam da je odgovoran ravnatelj te podružnice, ali vi ste iznad ravnatelja. Prema tome, Koprivnica, njihova služba je pokazala da je moguće da bude se ažurniji jer se radi o zaista vrlo osjetljivoj kategoriji ljudi. To su ljudi koji su otišli u mirovinu i nemaju sredstava za život. I mi sada kažemo ne, mi smo nemoćni. Jesmo, moćni smo. A ako ne možemo svesti na 6%

Ako vama Hrvatski fond za privatizaciju nije priznao da su to vaše dionice, da su to vaši udjeli, da je tih 900 milijuna ili milijardu, da je to vaše nema se šta vama vratiti. Kako će vam dati za nešto što nije vaše. Oni vam daju za ovih 3 milijarde i koliko imate ali vam neće dati za ovu milijardu koju vam ne priznaju da je vaše. Pa ne mogu vam vratiti